**Sanader, Ante (HDZ)** Idemo na predviđenu točku dnevnog reda, to je: - Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2021.g.; Podnositeljica je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova na temelju čl. 22. Zakona o ravnopravnosti spolova. Raspravu je proveo Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li podnositeljica dati dodatno obrazloženje? Poštovana pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Izvolite.

Lijepi pozdrav svima. Poštovani potpredsjedniče HS-a, uvažene zastupnice i zastupnici. Dozvolite da ispred institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova predstavim svoj izvještaj o radu za izvještajnu godinu Uzimajući u obzir prilično značajni vremenski odmak u odnosu na razdoblje obuhvaćeno ovim izvješćem, posebice je važno istaknuti perpetuiranje određenih trendova i određenih pojedinih pitanja iz nadležnosti pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koji ću naglasiti u svom daljnjem izlaganju. '21. jednako kao i '20.-ta bila je obilježena brojnim aktivnostima, ali i izazovima koji su bili vezani za pandemiju bolesti covida-19, ali i suočavanje sa posljedicama razornih potresa koji su zadesili RH. Moram napomenuti naš ured se nalazi u centru na Cvjetnom trgu, imali smo prilično devastiran prostor i zbog epidemioloških mjera i zbog posljedica potresa imali smo prilično izazovan rad od kuće, oštećenje ureda, ali naša proaktivnost, rekla bih da je bila i dalje na razini dosadašnjih godina i da smo uspjeli zadržati visoku razinu proaktivnosti. Nastavili smo i dalje upozoravati sve dionike d takva situacija koja je bila povezana uz ove turbulentne izazove kao što je pandemija, kao što je potres ne može biti izlika za ignoriranje ili marginaliziranje određenih društvenih problema, koji su vezani uz ravnopravnost spolova, prvenstveno vezano uz nasilje u obitelji budući da se upravo u razdobljima ovakvih kriza stvara okruženje pogodno za njihovo jačanje. Prikazat ćemo pojedine trendove vezane za diskriminaciju i diskriminacijske osnove koje pratimo temeljem spola, bračnog, obiteljskog statusa, majčinstva, spolne orijentacije, rodnog identiteta, u područjima rada, zapošljavanja, socijalne sigurnosti, rodno utemeljenog nasilja, nasilja u obitelji, roditeljske skrbi, obrazovanja, političke participacije, medija, sporta, rizika od višestruka diskriminacije, pristupa robama usluga, itd. Jedna od specifičnosti i izazova ovog razdoblja, govorimo o '21. g., je uz redovne aktivnosti, sudjelovanje institucije u 7 različitih projekata gdje smo bili nositelji ili partnerske organizacije, neovisno o otežavajućim okolnostima, institucija je radila na 2327 predmeta, od navedenog broja, 710 predmeta bilo je zaprimljeno po pritužbama građana odnosno građanki isključivo radi zaštite od diskriminacije. Drugi dio predmeta, gotovo njih 1617 odnosilo se na inicijative koje je pravobranitelja poduzimala radi praćenja primjene zakona. Tu je negdje oko 64% predmeta, 35% predmeta odnosio se na upite raznih dionika koji su tražili očitovanje, mišljenje, postupanje, ekspertizu, analizu ili dostavu određeni podataka od institucije pravobraniteljice, gotovim o međunarodnim tijelima, državnim tijelima, međunarodnim organizacijama, tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Po zaprimljenim pritužbama građana, kada se radi o diskriminaciji, proveli smo ispitne postupke temeljem kojih smo donijeli oko 1451 odluku. U tom smislu donijeli smo upozorenja prijedloga i preporuke koji su bili uvaženi u preko 97,7% slučajeva u potpunosti, dok je manje od 3% oglušilo se na naša upozorenja. odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova koji nam u takvim slučajevima omogućuje da zatražimo inspekcijski nadzor nad tijelima koja ne primjenjuju i oglušuju se o naše odluke, prvenstveno mislim na upozorenja i preporuke, tada nadležna inspekcije izlaze na teren i provode svoje analize i nadzore, o čemu nas povratno izvještava. Kada institucija pravobraniteljice u obavljanju svog poslova sazna za pojedine slučajeve koji imaju sadržaj kaznenog djela ili prekršajnog djela, ovlašteno je podizati kaznene i prekršajne prijave. '21. je po tome bila značajna jer smo iznimno visok broj kaznenih prijava podnijeli, 15, podsjetit ću, to je bio period posljedično vezan za inicijativu Nisam tražila i Me too, a vezano je za seksualno uznemiravanje gdje smo bili preplavljeni pritužbama vezano za seksualno uznemiravanje i najčešće od strane osoba koje su bile u subordiniranom položaju u odnosu na podređene osobe i podigli smo 2 prekršajne prijave, a bili smo se umiješali na strani tužiteljice u 2 sudska postupka. Redovito pratimo i savjetovanja u izvještajnoj godini, njih 29, proveli smo 2 neovisna istraživanja iz područja medija i iz područja uprave, izradili smo 6 analiza praćenja provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova po različitim područjima života i rada, objavili smo i jednu publikaciju koja je distribuirana na 283 adrese svih naših dionika s kojima smo radili u procesu provedbe europskog projekta, jaz u plaćama i jaz u mirovinama, a radi se o publikaciji smjernice nacionalnog zakonodavstva za jednake plaće i mirovine u RH. Moram napomenuti da međunarodno tijelo za jednakost, dakle Equinet, nas je u svojoj publikaciji spomenulo upravo vezano za publiciranje i izradu takve smjernice kao primjer dobre prakse jer smo prepoznali tematiku koja je trenutno na razini EU s obzirom na direktive koje se donose o transparentnosti plaća iznimno značajna. Provodili smo 6 memoranduma odnosno sporazuma o suradnji, ovdje prvenstveno sa drugim partnerskim institucijama pravobraniteljicama, na 2. mjestu, dugogodišnja suradnja sa Policijskom akademijom, Ministarstvom unutarnjih poslova vezano za edukaciju policijskih službenika i službenica, dakle i temeljna i specijalna edukacija, radili smo temeljem sporazuma o suradnji sa Pravnom klinikom. Svake godine, ovaj puta je bilo to ograničeno s obzirom na mjere Covida, ali sve godine radimo približno sa 10-ak studenata i studentica koji rade s nama na naši predmetima i de facto uče na koji način prepoznati diskriminaciju i na koji način rade tijela za jednakost. Sa Ministarstvom obrane imamo potpisan sporazum vezano za edukaciju djelatnika i djelatnica, prvenstveno vezano za predrasude, stereotipe, ali i slučajeva seksualnog uznemirivanja. Tu smo imali jedan veliki jednogodišnji projekt financiran od vlade od vlade SAD-a gdje smo imali s nama prisutnu i državnu tajnicu i ministra unutarnjih poslova koji su bili u tom projektu. Imamo potpisanu suradnju s Agencijom za elektroničke medije, suradnja vezana za osmišljavanje sadržaja koji se odnose na područje ravnopravnosti spolova i dugo godina zanemareno pitanje ravnopravnosti spolova u sportu, Sporazum sa Hrvatskom olimpijskim odborom i dionici smo projekta Glasa žena u sportu gdje smo radili razne analize, edukacije i istraživanja. Istraživanja o medijskom izvještavanju Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Tokiju. Sudjelovali smo kao članovi u tri radna tijela, s time da moram spomenuti da smo predsjedavajući Femicide Watch tijela od 2017. godine u našem regiji i okruženju, govorim Srbija, BiH, Makedonija oni su tek sad na tragu osmišljavanju takvih multidisciplinarnih timova koji će analizirati slučajeve femicida u njihovom društvu, a i način funkcioniranja i financiranja. Evo mi to provodimo s našim multidisciplinarnim timom još od 2017. godine. Sudjelovali smo u 5 radnih skupina u jednom savjetodavnom odboru, organizirali konferencije za medije, završne konferencije, pokrovitelji konferencija i bili smo partnerska organizacija u jednoj kampanji, samostalno održali 9 edukacija u suradnji sa centrom za izobrazbu i Hrvatskim vojnim učilištem, 7 predavanja na viskokoškolskom srednjoškolskim institucijama vezano za seksualno uznemiravanje niz fakulteta, akademija, škola. Zatim imamo 4 vidljive internetske stranice koje služe kao izvor informacija koje su '21. godine pregledane u više od 2,5 miliona puta. Prisutni smo u javnosti u gotovo svim dijelovima zemlje. Sudjelovali smo na 175 različitih aktivnosti, organizacija, konferencija, panela bilo uživo bilo on line i kontinuirano smo izdavali javna priopćenja i nastupali u medijima. Kao i ranijih godina pritužbe koje su nam upućene uglavnom su se odnosile na žene u 72% slučajeva razvrstano po osnovi diskriminacije. Odnosile su se na diskriminaciju temeljem spola u 85 slučajeva, spolne orijentacije rodnog identiteta 8%, obiteljskog statusa 2% i druge osnove koje su utvrđene u manjim dijelovima od 2%, bez osnove za postupanje je bilo 2,3%. Oštećene osobe većinom su bile žene 72%, muškarci 24% i miješane skupine muško-ženske 4,3%. Analize pritužbi razvrstanih prema području diskriminacije i dalje ukazuju na postojani trend turbulentnog područja rada, zapošljavanja, socijalne sigurnosti, mirovinskog i zdravstvenog sustava i uprave što čini udio u pritužbama gotovo 62% i rekla bih da je taj trend posljednjih godina postojan. Zatim slijede pritužbe, javno informiranje i mediji 13%, pravosuđe 7%, zdravstvena zaštita 7%, a onda i ostala područja. Postupajući po pritužbama djelujemo na svim razinama državne uprave i na jedinicama lokalne, područne, regionalne samouprave uključujući fizičke pravne osobe, ali i medija. Teritorijalno gledano najviše pritužbi primamo s područja Grada Zagreba 46%. Napominjem mi nemamo podružnice u RH, oslanjamo se uglavnom na djelovanje Županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova. Međutim, gledajući unatrag 12 godina kada sam preuzela ovu dužnost primjerice ovdje saboru me zastupnik iz Osječko-baranjske županije pitao imate 0% pritužbi da li to znači da u našoj županiji nema diskriminacije. Nakon 12 godina situacija je drugačija 21 županija uključujući i Grad Zagreb, dakle 46% Grad Zagreb, ostalih 20 županija imaju pritužbe uglavnom negdje do 10% što smatramo da je dobro, da se vidi pomak, da se vidi vidljivost institucije, da smo se proširili na sve lokalne jedinice i da smo sadržali tu vidljivost unatoč pandemiji i izazovima koji su bili bremeniti ne samo za RH već i za cijeli svijet. Dakle, statistika nam pokazuje konstantu od 2/3 svih pritužbi koja ukazuje na činjenicu da su žene i dalje društvena skupina koja je najviše suočena s diskriminacijom temeljem spola, ali i majčinstva i dobi. To su želimo, na koje želimo ukazati izvršnom vlasti i hrvatskom parlamentu koji kreiraju razne politike, zakonodavne okvire i mjere u suzbijanju takvih prepreka. Pritužbe muškaraca koje se zaprimaju najdalje i nadalje se u najvećem broju odnose na područje roditeljske skrbi. Moram napomenuti da smo imali i izazove vezane uz ravnopravnost spolova i rodno uvjetovanog nasilja, problematika femicida, nejednak položaj žena na tržištu rada, spolno uznemiravanje, menstrualno siromaštvo, politička participacija na lokalnoj razini, a u svim tim područjima, institucija je postupala i na, monitorirala i intervenirala. Nasilje u obitelji, svjedočimo posljednjih godina porast kaznenih djela, broj porasta ubijenih žena od strane bliskih osoba, usprkos ukupnom padu, u, broja ukupno ubijenih žena, ali taj porast već 5. godinu zaredom, zadržan je visok postotak od preko 50% žena koje su ubijene od strane bliskim osoba i muškaraca s kojima su bile u vezi ili s koje su dio njihovih obitelji, rekla bih da tu izlazimo s 50% u odnosu na .../nerazumljivo/... na Zakonodavstvo i Vlada RH prepoznali su '20. i '21. da je potrebno urediti nakon donošenja Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju rodno uvjetovanog nasilja, da je potrebno unaprijediti kazneno zakonodavstvo, tu smo intenzivno upozoravali da je potrebno proširiti krug osoba koje su, bliskih osoba koje su žrtve nasilja, da je potrebno postrožiti kazne, je potrebo uvesti i novo kazneno djelo, kao što je npr. tzv. osvetnička pornografija i možemo konstatirati da su takvi prijedlozi institucije uvršteni zajedno sa intervencijama organizacija civilnog društva. Međutim, i dalje skrećemo pozornost na naša stajališta da temeljem učinkovite borbe protiv rodno utemeljenog nasilja i njegovih uzroka, moraju se zaista pravilno procijeniti i da je potrebno niz faktora koji trebaju biti obrađeni i međusobno kolateralni, kao što je nulta tolerancija na nasilje, edukacija, edukacija pravosuđa, nenasilne metode rješavanja, društvena reintegracija počinitelja i dakako, dugotrajni psihoterapijski rad s obiteljima prije eskalacije utemeljenog ili obiteljskog nasilja. Područje rada i zapošljavanja, socijalne nesigurnosti, 49% pritužbi, žene čine i dalje većinu nezaposlenih, potplaćeni sektor, rad u potplaćenom sektoru, žrtve su spolnog uznemiravanja, podzastupljene na pozicijama upravljačkim, svega 17% u uprava, 23% u nadzornom odboru. Imaju niže plaće, niže mirovine. Glavni izvor rodne diskriminacije na tržištu rada je i dalje majčinstvo, ostaje dakle kao glavni izvor, vezano za korištenje roditeljskih prava, neka iskustva govore da roditeljski dopust u pravilu koristi onaj član obitelji koji, čija su primanja manja, kako se ne bi ugrozila financijska snaga obitelji. Mi i dalje imamo očeve koji najmanje koriste rodiljne i roditeljske potpore, samo njih 3,9%. Nastavio se u '21. trend pada korištenja roditeljskog dopusta od strane očeva koji je još započet u '20. g. Mi i dalje inzistiramo i ukazujemo na potrebu ravnoteže poslovnog i privatnog života i to je jedan veliki problem za mnoge obitelji koje imaju obavezu skrbi prema prema djeci, što ima jedan negativan učinak na zaposlenost žena, u nekim slučajevima i njihovo potpuno isključivanje s tržište rada. Vezano uz korištenje dopusta od strane očeva, vjerujemo da su moguća određena poboljšanja implementacijom direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života i ono što je uvedeno, dopust, očev dopust u trajanju od najmanje 10 radnih dana, vidjet ćemo sada kako će se primjena to, te konvencije, te direktive, implementacije u postojeći zakon, kako će se to reflektirati u stvarnosti u RH. Demografska politika, podržavamo dakle sve ono što svojim mjerama, odnosi se na bolju situaciju … vezano za roditelje, vezano za natalitet … .../Upadica: Vrijeme, završavajte./... Evo, završavam upravo, hvala vam. Kada govorimo o pravima LGBT osoba, imamo i dalje zabrinjavajući trend, da imamo gotovo dvostruko povećanje zločina iz mržnje koji su motivirani spolnom orijentacijom i rodnim identitetom, probleme vezano uz pritužbe i transrodnih osoba i njihovog prava … .../Upadica: Vrijeme./... … na pristup zdravstvenim ustanovama. Ostajem u raspravi vašoj … .../Upadica: Ja vam se zahvaljujem i oprostite na uvodnom čekanju. Hvala vam. **Sanader, Ante (HDZ)** Imamo nekoliko replika, ostanite. Prva je replika poštovane zastupnice Boške Ban Vlahek. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem uvažena pravobraniteljice. Prije svega, pohvalila bih ovo vaše Izvješće kao i svako prije jer uvijek odlično obrazlažete, detektirate probleme i ono najbitnije, nudite rješenja. Statistički podaci ukazuju na trend opadanja broja žrtava nasilja u obitelji koje koriste mjere aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti HZZ-a za žrtve nasilja u obitelji. U vašem Izvješću navodite kako su u 2021. g. mjere koristile samo 4 osobe i to 4 žene žrtve nasilja u obitelji. Lijepo vas molim, vaše stručno mišljenje, kako unaprijediti zapošljavanje žrtava nasilja u obitelji? Hvala vam lijepa. Mi tu inzistiramo sa HZZ-om na potrebu edukacija odnosno pravilno informiranje osoba, poslodavaca koji traže radnu snagu preko Zavoda za zapošljavanje i apsolutno pravilno vođenje baze podataka vezano za žene koje su žrtve nasilja i da imaju prioritet zapošljavanja u takvim situacijama kada se radi o ponudi i potražnji na tržištu rada. Dakle nažalost moram reći da se radi o neujednačenoj politici koja se provodi u 21 županiji, dakle u 4 regije i zbog toga imamo tako mali broj, jer mnoge poslodavci kada s njima razgovaramo kroz neke druge analize i edukacije koje imamo, nisu upoznati s tom činjenicom da recimo, zapošljavanje takve osobe ima određene i benefite za njih. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika, poštovani Ivan Kirin. Poštovani dopredsjedničke, poštovana pravobraniteljice, negativni demografski trendovi, odnosno popis stanovništva pokazuje da je 2011. do 2021. u Hrvatskoj se smanjio broj stanovnika za 9,25% ili 396 360 stanovnika. Pravobraniteljice, u svom Izvješću ističete da bi učinkovita demografska politika morala biti usko povezana sa ostvarivanjem ustavnog načela ravnopravnosti spolova te da demografska i pronatalitetna politika ne bi nikako trebala biti na štetu žena. Demografija i aktivnost žena, zapošljavanje, vođenje biznisa kao nositeljice egzistencije su u koliziji sa bitnom biološkom i nezaobilaznom ulogom žene u demografiji. Da li vi imate savjet politici … .../Upadica: Vrijeme./... da li imate odgovor na to pitanje? Hvala vam. Mi imamo niz prijedloga vezano za poboljšanje demografskih politika, obiteljsko usklađivanje obiteljskog i poslovnog života i jedan dio tereta snosi država kroz svoje nacionalno zakonodavstvo i politike, ali vjerujte, velik dio tereta i senzibiliteta treba snositi i lokalna zajednica. Obzirom da su mnoge ustanove socijalne skrbi i školstvo na razini lokalne zajednice i kreiranja njihovog radnog vremena, njihovog, rekla bih, usluga i dostupnosti i primjenjivosti primjenjivosti je na njihovoj razini, ovisi o njihovom lokalnom rodnom budžetiranju, na koji način će biti osviješteni da prepoznaju takvu situaciju. Jedan od naših prijedloga, a temelji se na direktivama i smjernicama Međunarodne organizacije rada, da sa poslodavcima treba iznimno raditi, vezano za donošenje na njihovoj mikrorazini rodno osviještenih … .../Upadica: Vrijeme./... … i obiteljskih politika gdje će imati senzibilitet za roditelje sa malom

ispričavam se. Vidio sam da, vašu glavu, znači opravdano. Ovo su učenici Zdravstvene škole Split i njihovi gosti iz Latvije, Sjeverne Makedonije i Španjolske. /Pljesak./ Sljedeća

Sljedeća replika, poštovani Hrvoje Šimić. **Šimić, Hrvoje (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče HS-a, poštovana pravobraniteljice. Iz vašeg Izvješća je vidljivo da je upravo hrvatska policija napravila možda najveći napredak u u smislu i procesuiranja, u smislu suzbijanja i obiteljskog nasilja, nasilja među bliskim osobama i to kako na terenu, tako i u svojim redovima. Vidimo da se trajno provode edukacije svih službenika, službenica, upravo u smislu ažurnog postupanja kod pojave spolne diskriminacije i mislim da je apsolutno potrebno pohvaliti, evo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno sve službenice i službenike hrvatske policije. Hvala. Ministarstvo unutarnjih poslova je prva državna institucija s kojom smo sklopili sporazum jer su pokazali iznimnu važnost međusobne komunikacije i u stvari, shvaćanja da institucije, pravobraniteljske institucije, mislim tu na 4 pravobraniteljska ureda nisu na suprotstavljenim stranama kada se radi o dobrobiti i zaštiti građana i građanki. Dakle mi monitoriramo rad državnih tijela, međutim, imamo zajednički cilj, zaštititi one koje je potrebno zaštititi. što je resorno ministarstvo napravilo korak više kada se radi o našim upozorenjima i kada ustanovljavamo da je došlo do propusta službenih osoba, da provode unutarnji nadzor i da se provode stegovne mjere i držim da je to jedna kategorija više u profesionalnosti i mislim da bi to trebao biti putokaz za sve državne institucije, ne samo državne, već i za društvena trgovačka poduzeća u lokalnoj zajednici. Sljedeća replika, poštovana Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovana pravobraniteljice. Također se pridružujem pohvalama za vaše … .../Upadica: Hvala vam./... Izvješće koje je sveobuhvatno, govori o mnogim problemima s kojima se suočavamo u društvu, između ostaloga i problem nejednakih plaća i mirovina. Tu ste bili, evo i nositelj EU projekta, dali ste i nekakve smjernice koje ste uputili na različite adrese, međutim, ima li zapravo rezultata oko tih vaših preporuka i ovih smjernica koje ste uputili? A također, još jedan veliki problem i neplaćeni kućanski rad, odnosno neplaćeni ženski rad kojim se također, treba sve više govoriti, ali izostaje zapravo još uvijek reakcija društva odnosno institucija. Što mislite da bi u tom smislu vrednovanja tog neplaćenog kućanskog rada trebalo napraviti i na koji način taj problem riješiti, onako u kratko, koliko možete? Hvala vam na vašoj pohvali i podršci. Dakle smjernice koje smo mi radili, one sadrže niz parametara na koji način bi trebao poslodavac vodit računa zajedno sa, u pregovaranju o transparentnosti plaća i jednakim pravima, jednakim mogućnostima i što sve uključuje taj paket da imamo jednake plaće, a poslije .../Govornik se ne razumije./... Važno je u tom slučaju napomenuti da sada i Direktiva o transparentnosti plaća na razini EU ustvari govori da nema tajnosti više plaća, da sve ono dosada što smo govorili o tzv. menadžerskim ugovorima, da jednostavno takve situacije više neće biti moguće i da taj jaz će se probat kontrolirati kroz primjenu takve direktive i u stvarnosti. Ono što mi predlažemo i kontinuirano ovaj se zalažemo da neplaćeni rad koji najčešće žene preuzimaju na sebe u obiteljima u određenim periodima svog životnog i radnog vijeka da se treba pronaći koncept…/Upadica koji način će se valorizirat taj rad. Druge države članice EU imaju već takav model, imaju već takve ovaj parametre, što dakako…/Upadica Sanader: Vrijeme/…se očituje i na njihovim mirovinama. Ne treba izmišljat toplu vodu, treba samo usporediti zakonodavstvo.

ovaj zapravo stvarno pohvaljujem vaše izvješće i drago mi je što to rade i kolege i sa druge strane, zaista izvješće je iscrpno, objašnjivo, vidi se vaša kvaliteta rada. A povodom Međunarodnog dana prevencije zlostavljanja djece, bili ste gost na panelu u organizaciji Karlovačke županije, a gdje ste govorili zapravo o kibernetičkom nasilju nad djecom. Rekli ste da 30% djece doživi jednu vrstu kibernetičkog nasilja i dali se izvrsne preporuke kako se nositi sa nasiljem, kako prijaviti nasilnika i kome se obratiti za pomoć. Rekli ste jednu izvrsnu rečenicu da kibernetičko nasilje nema zapravo granica i da je ono zaista problem, postaje problem ne samo našeg društva nego šire zajednice. Ja mislim da je ta edukacija u Karlovačkoj županiji polučila odličan, odličan uspjeh i zato je moje pitanje usmjereno na to da li planirate takvu vrstu edukacija raditi šire, raditi zapravo u više zajednica od županija, mislim da je to jako dobar put. Zahvaljujem se na vašim pohvalama i na podršci. Ovo je sjajna tema koju nisam uspjela dotaknuti u svom izlaganju. Ovo je primjer dobre prakse Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke županije, a samim time i uključivanje političkih dionika na razini, županicu imamo, evo ovaj što je iznimno važno spomenuti kada govorimo o toj upravljačkoj strukturi i tako malo žena koje su na razini županije koje je prepoznalo ustvari top temu trenutno EU, a to je kibernetičko nasilje. Zahvaljujući već našim prethodnim analizama mi smo prepoznali to kao izniman problem i želimo takav dio preseliti na druga županijska povjerenstva, već Splitsko-dalmatinska županija je prihvatila taj prijedlog i oni će ići sa nizom edukacija što je važno da obuhvate da obuhvate osnovne i srednje škole i tu bi ovaj na kraju spomenula da koliko je EU prepoznala taj problem govori činjenica da smo dobili europski projekt koji smo mi osmislili…/Upadica Sanader: Vrijeme/…uzeli smo partnere iz Španjolske i Portugala

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana pravobraniteljice, naravno da ću pohvaliti vaše izvješće, ali i vaš rad budući da se dugo znamo, surađivale smo još iz vremena kada i u Karlovačkoj županiji sam bila predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova, evo taj se kontinuitet suradnje sa vama i dalje Budući ste u izvješću rekli, a i znamo da vrlo često surađujete i obilazite teren, dakle jedinice područne i i lokalne samouprave, dakle moje pitanje će se ovoga odnositi upravo na Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. Da li su kao radna tijela župana odnosno županice osnovana u svim županijama budući oni mogu zaista imati jednu vrlo značajnu ulogu u edukaciji i u prevenciji i u borbi protiv diskriminacije, borbi za ravnopravnost spolova, a onda i onom svemu što proizlazi iz te diskriminacije i neravnopravnosti, borbe protiv nasilja Hvala vam na podršci. Ono što je važno napomenuti, prema Zakonu o ravnopravnosti spolova koordinaciju i upravljanje barem jedanput godišnje radom svih županijskih povjerenstava nije u nadležnosti pravobraniteljice već Vladinog ureda za ravnopravnost spolova na razini Vlade. S druge strane ja radeći taj posao posljednjih 20. i nešto godina želim biti toliko proaktivna da se uključim u potencijal i kapacitete koje ima svaka županija sa takvim tijelom koje mora biti osnovano temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova i vrlo proaktivno nastojim pokriti sve županije i to je bio jedan od razloga zbog čega nisam išla na podružnice. Ponekad mi se to čini dobro, ponekad manje dobro, evo išla sam na nekakav princip racionalizacije. Županijska povjerenstva su se počela osnivati nakon lokalnih izbora '21.g., mi sad govorimo o '21.g., sad smo već u '23., kako su se koje osnivale tako su nam se povratno javljale sa prijedlogom što će unijeti u svoje planove i djelovanje i tu smo ovaj jednostavno pronalazili nekakve strateške, strateške točke koje bi bile komplementarne sa našim…/Upadica Sanader: Vrijeme/…aktivnostima. Poštovana pravobraniteljice, dajem punu podršku i vašem radu i ovom izvješću. poboljšanje položaja žena nije dovoljno samo poduzimati one mjere na institucionalnoj razini, bitno je kako o njima govorimo, a kako ih doživljavamo općenito u društvu. Vi ste u dijelu izvješća govorili o medijima i o tome kako se u medijima izvještava u slučaju femicida, govorili ste o senzacionalizmu, o seksizmu, no ja bih se nadovezala na onu vašu preporuku da je potrebno više sadržaja u medijima u kojima se ističu žene po svojim rezultatima i zaslugama u svim sferama i područjima života i rada. Kako komentirate izjavu saborskog zastupnika koji kaže da je pozicija žene u upravljačkim funkcijama u izravnoj suprotnosti sa njezinom ulogom u demografiji i biološkim biološkim ulogama. Dakle, mi tu imamo problem na razini politike koja naprosto ne podnosi uspjeh žena. Hvala. Dakako da javne osobe promiču svoje osobne stavove, ponekad i ideološke, a ponekad politička opredjeljenja ovisno o tome da li se radi o liberalnim, konzervativnim, neokonzervativnim stavovima. Rekla bih da je to na neki način u koliziji sa promicanjem i ostvarenjem ustavnog načela ravnopravnosti spolova, tako da one slučajeve za koje saznamo i gdje su izrečene od strane visoko pozicioniranih dužnosnika, dužnosnica, javnih osoba reagiramo javnim priopćenjem, a vrlo često na takve izjave u javnosti posebice kada se radi o seksizmima, posebno kada se radi o poticanju na nasilje ili o zločinu iz mržnje reagira i niz građana i građanki. Rekla bih da je ta svijest građana i građanki na sve sofisticirane načine seksizma iz godine u godinu sve senzibilnije i sve više nam se javljaju što smatramo da je dobro jer ne možemo pokriti sve lokalitete, male zajednice. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo pravobraniteljice, hvala vam što redovito posebnu pozornost posvećujete jednoj sub populaciji žena koje uzimaju različite psihoaktivne tvari. Kako ste i naveli u rizicima višestruke diskriminacije tu imamo dodatnu stigmatizaciju i žena koje su zatvorenice gdje vidimo premda nije veliki broj kada neposredno iziđu iz zatvora, gdje nemaju obiteljskog liječnika, gdje nemaju regulirano zdravstveno osiguranje također jedna posebna populacija žena koje uzimaju psihoaktivne tvari su i žene beskućnice. Dakle, mislim da je vrlo važno da govorimo u društvu o tome. I ja bih ovdje isto tako ukoliko vam mogućnosti budu dopuštale pozvao vas i da vidite određene terapijske zajednice kao što su Reto centar, zajednica Susret koji razvijaju posebne programe i centre Majka i dijete, ali i za žene ovisnice koje su recimo i na supstitucijskoj terapiji. Hvala. **Ljubičić, Višnja** Ja vam se zahvaljujem. Posebno se zahvaljujem što ste se dotaknuli i teme žena ovisnica jer nam je upravo u okviru ovih saborskih rasprava spočitnuto zašto držimo da se radi o višestrukoj diskriminaciji, da je potreban poseban tretman žena ovisnica u odnosu na muškarce ovisnike kojih je tri puta više. Dakle, mi samo pratimo ono što struka utvrdi, zdravstvena struka i osobe koje se bave psiho-socijalnim tretmanom specifičnost žena ovisnica očituje se u tome da vrlo često imaju neželjene trudnoće koje iznose do kraja, koje skrivaju se od liječnika, ne idu na redovite ginekološke preglede u strahu od stigmatizacije i otkrivanja njihove ovisnice vrlo često su odbačene od obiteljske zajednice, roditeljske skrbi. radi se o ženama koje vrlo često ne idu na liječenje iz straha da će izgubiti starateljstvo nad djecom. Dakle, radi se o zaista posebno osjetljivoj društvenoj skupini … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … koje zaista svi moramo biti senzibilizirani, osviješteni i zdravstvena struka to prepozna. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovana Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo. Poštovana pravobraniteljice, nedavno ovih dana u medijima smo bili upoznati sa slučajem gdje je jedan zlostavljač koji je u nesvjesnom stanju silovao i premlatio ženu dobio 20 mjeseci. I naravno da je to izazvalo ne samo buru u medijima, nego i pitanje u našim glavama. U jednom dijelu vašeg izvješća vi se referirate i govorite o potrebi edukacije što policijskih službenika što sudaca. Dakle, kod nas je sudstvo neovisno i nitko u to neće niti dvojiti, niti bilo šta. Ali meni se čini, a zanima me i vaš stav ta tema edukacije gdje bi se trebalo educirati, gdje bi se trebalo vidjeti, gdje bi trebalo malo vidjeti te presude na razini države jer zaista to sigurna sam da je nedopustivo, sigurna sam da je i zapravo poticaj nekim zlostavljačima koji vrlo olako u to ulaze. I ako će oni ući bez obzira na to sve zajedno, ali daje lošu sliku o našem sudstvu, ali daje i lošu sliku uopće o brizi o ženama. Hvala lijepa.

trgovački lanci nisu smanjili cijene higijenskih potrepština. Dapače, sebi su digli marže. Zanima me koje instrumente vi imate u rukama, jeste li razmišljali možda da uputite određenu reakciju prema trgovačkim lancima, jer pitanje higijenskih potrepština nije pitanje luksuza nego nužde, odnosno svakodnevne Jer ovakvo njihovo ponašanje u najmanju ruku ocjenjujem neprimjerenim i ako mogu to na jedan drugačiji način reći i nepošten. Zarađuju na siromašnima. Ja vam se zahvaljujem jer mi smo imali prije nego što je dakle Vlada dala taj prijedlog, a Hrvatski sabor usvojio menstrualno siromaštvo smanjenje PDV-a na 13% mi smo inicirali prema resornom Ministarstvu financija i drago nam je da je već dosada iako to evo '21. na razini prijedloga je usvojeno zajedno sa ostalim političkim dionicima i organizacijama civilnog društva koji su to prepoznali. Ono što ja nemam saznanja da su porasli higijenske potrepštine u trgovačkim lancima, mislim da bi učinkovitije bilo pošto imamo dobru suradnju sa Državnim inspektoratom da uputimo jedan apel i preporuku da prilikom svojih nadzora u trgovačkim lancima gdje ima i drugih prekršajnih odredbi i povredi radnih prava vode računa o tome da li je došlo do povećanja cijena higijenskih potrepština i de facto je anuliran ili dezavuirana zakonska odredba. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana Martina Vlašić Iljkić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice, evo vi u svom izvješću navodite da naš sustav borbe protiv naselja i obitelji dugoročno odvraća žrtve nasilja od prijavljivanja lakših oblika nasilja dok situacija ne eskalira i ne prijeđe u sferu kaznenog zakonodavstva, a onda je nasilje Hrvatskoj još uvijek prevladava ono mistično pitanje za žene zašto žene ostaju u tom nasilnom odnosu, zašto jednostavno ne odu, po vašem mišljenju i iskustvu što mislite da li su se promijenile okolnosti vezano za prijavu nasilja i razumijevanju žrtve što sve ona prolazi u tom nasilnom odnosu. Znamo da su se otvorile i sigurne kuće, znamo da su se i savjetovališta otvorila ali koliko je to zapravo utjecalo da danas žrtve obiteljskog nasilja imaju veću podršku odnosno da se osjećaju osnaženije nego u odnosu na raniji period. Višnja** Zahvaljujem vam se. Potaknuli ste jedno vrlo dobro pitanje koje je problem ne samo RH već i regije. Putujući po regiji uvijek se vraćamo na to pitanje zašto se žrtvu najčešće ženu sa djecom udaljuje iz stambene jedinice. Nažalost to je mjera koja se najmanje primjenjuje. primjenjuje. Mi sad već imamo i skloništa koja imaju ovaj i stambene jedinice za žrtve muškarce počinitelje obiteljskog nasilja, međutim i dalje se ide na zaštitne mjere koje sublimiraju zabranu prilaska žrtvi, zabranu ne znam uznemiravanja, potreba liječenja i zaštitne mjere vezano za liječenja itd., međutim nemamo onu najvažniju a da se žrtva ne izmješta iz svoje stambene jedinice, ne mijenja svoje navike i svoj posao, djeca ne izlaze iz vrtićkog i školskog okruženja itd. Ono što mi naglašavamo je pitanje prevencije da u dovoljnoj mjeri nije riješeno. Ovom novom reorganizacijom socijalne skrbi gdje se veći značaj daje obiteljskim centrima vezano uz prevenciju i rad sa obiteljima, sa žrtvama i sa rekla bih nekakvim predkonfliktnim situacijama, nemojte to shvatiti kao nasilje, dakle postoje određeni nesporazumi u partnerskim odnosima koji nisu nasilje, a koji bi mogli se riješiti kroz državnu instituciju jer nemaju svi novaca …/Upadica: Vrijeme./… plaćati određene psihoterapijske ili odvjetničke usluge. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice u javnosti nažalost najviše pozornosti izazovu oblici nasilja, diskriminacije kada se dogode na fizičkoj razini ozljede i ubojstva. Međutim, mene zanima što je sa onim ne fizičkim nasiljem emotivne, mentalne, psihičke razine. Je li broj takvih pritužbi u porastu posebno ako imamo na umu da evo govorimo o vremenu '21. kada smo bili u razdoblju Covida, pa zanima me evo imate li podatke vezano za ovaj drugi vid diskriminacije i nasilja. Hvala. **Ljubičić, Višnja** Najčešće se radi o fizičkom nasilju, na drugom mjestu je psihičko i emocionalno nasilje. Razgovarajući prije nekoliko godina sa predsjednicom Prekršajnog suda u Zagrebu koji je bio tada najveći sud u RH, dakle ovaj prekršajni rečeno mi je da u urbanim sredinama vrlo često imamo slučajeve sofisticiranog psihičkog naselja, a manje fizičkog nasilja i da nije rijetkost da se događa među visokoobrazovanim osobama, da ga je vrlo teško dokazati i da se radi dakle o jednom trendu koji je bio posljednjih godina u porastu.

Spominjete da je u 2021. došlo do velikog skoka prijava za seksualno uznemiravanje. Zanima me da li se taj trend nastavio u 2022. i ako nije držite li da je pad vezan uz to da su institucije uvele neke protokole, poslušale vaše prijedloge itd. ili da je naprosto vezan uz to da je tema splasnula u javnosti jer kampanja više nije aktivna kao što je bila. Hvala. **Ljubičić, Višnja** '21. je imala izniman skok u odnosu na sve ostale godine kažemo posljedično zbog toga, ali ta tema više nije tabu tema. Dakle, kad sam rekla da je seksualno uznemiravanje tabu tema ovdje u sabornici je rečeno da ima jako puno seksualiziranih sadržaja na internetu koji se mogu vidjeti pa da eto to se podrazumijeva pod seksualno nasilje, dakle seksualno uznemiravanje. Dakle, seksualno uznemiravanje reklo bih nakon tog pokreta i nakon progovaranja u javnosti o tim traumama, edukaciji itd., pa konačno '21. godine mi smo digli kaznenu prijavu protiv ravnatelja HRT-a vezano uz vezano uz određeno nasilje, dakle određene radnje, dakle rekla bih da se sada sve više govori o tome. Dakle, imamo edukacije, javljaju nam se fakulteti, javljaju nam se poslodavci, rade se poslovnici, Hrvatska televizija radi svoj poslovnik, Strukovna udruga poslodavaca radi svoj poslovnik, fakulteti rade poslovnik, traže od nas konzultacije, stručnu analizu i parametre po kojima će se raditi…/Upadica Sanader: i da bi takav postupak bio pravno utemeljen. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana Branka Juričev-Martinčev. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice, u svom izvješću navodite kako ste kontinuirano pratili proces izrade i donošenje zakona, propisa i javnih politika, kako ste razmotrili 82 nacrta i prijedloga, što je hvale vrijedno i tu ste davali prijedloge i preporuke na te nacrte i prijedloge zakona, pa upravo na tom tragu kako se nalazimo u HS i upravo se tu donose zakoni, da li ima neki zakon odnosno konkretnije, koji zakon ili zakone bi bilo dobro prioritetno izmijeniti ili dopuniti kako bi napravili značajniji iskorak u ravnopravnosti spolova. mi u svakom području tražimo nadopunjavanje i izmjene određenih zakona. Teško mi je u ovom trenutku sa tim odmakom od '21. u '23.g. reći što bi se trebalo mijenjati, negdje se radi o politikama koje se donose na razini Vlade, recimo '21. do sada donesena je politika za diskriminaciju i ravnopra…, ova za ravnopravnost spolova je već na i-savjetovanju, ovim riješen je PDV za

Poštovana pravobraniteljice, evo osvrnut ću se na Poglavlje rizici višestruke diskriminacije. Ono znači u sebi sadrži, govori o ženama ovisnicama, žene pripadnice nacionalnih manjima, žene s invaliditetom i žene u ruralnim krajevima i sad u točci žene u ruralnim krajevima govori se isključivo o ženama poljoprivrednicima i to ženama koje su poljoprivrednice po tome što su nositeljice OPG-ova. Međutim ako radimo istraživanje Međutim ako radimo istraživanje i analizu položaja žena u ruralnim krajevima smatram da bi trebalo uključiti i uzeti u obzir i sve ostale žene koje žive u tom području, a ne samo poljoprivrednice, pa me zanima kako je došlo do toga da se isključivo govori jednom području djelovanja kojim se žene bave i smatram da bi onda bilo potrebno napraviti jednu sveobuhvatnu analizu ako želimo govorit o ženama u ruralnim područjima jer na ovaj način smo na neki način diskriminirali sve ostale žene koje žive u tim područjima, hvala. na vašu prethodno saborsku zastupnicu. Dakle i pitanje donošenja jedne strategije vezano za žene u ruralnim područjima koje RH nema posljednjih 15.g. je nešto na čemu mi inzistiramo od resornog ministarstva koje je zaključilo da neće u slijedećem periodu raditi analizu upravo položaja žena u ruralnim područjima. Dakle mi ne radimo diskriminaciju ne spominjući određene žene koje su na, u ruralnim područjima, već spominjemo samo ono što smo od resornih tijela izvršne vlasti i Zavoda za statistiku dobili o strukturi koje su u ruralnim područjima, a poljoprivrednice su ili su OPG-ovke. Druge podatke, druge analize koje su provedene na razini Vlade RH mi nemamo, a niti smo institucija, niti smo u toj mjeri kapacitirani, nemamo projekte da bismo to mogli sami napravit. Evo samo da pojasnim da je to odgovornost na razini Vlade RH. suprotno od moje prethodnice pohvaliti ovaj dio izvješća… …/Upadica Ljubičić: A hvala vam/… …jer je doista jako rijetko u javnom prostoru za naći takav dokument koji govori o tim ženama, a radi se zapravo o osjetljivoj društvenoj skupini koja je izložena riziku višestruke višegodišnje diskriminacije, na što ukazuju na što ukazuju i brojni međunarodni dokumenti i drago mi je da nastavljate sa istim žarom i intenzitetom ukazivati na nužnost te proaktivne politike jel te žene zapravo niti nisu dio tih javnih politika i onda dodatno žalosti stav Ministarstva poljoprivrede koji nije poduzimalo poduzimalo nikakve izdvojene aktivnosti koje su usmjerene na izradu posebne Nacionalne strategije koja nam je nužna. Žalosti i pristup JLS koje ne organiziraju edukacije, nikakve radionice cjeloživotnog učenja i slično, pa me evo zanima kako to promijeniti? Zahvaljujem. Hvala vam puno na, na vašoj replici i na senzibilitetu. Sjećamo se zajedničke rasprave saborskog odbora gdje je sudjelovala gđa. Petir, vi, ja i još drugi dionici iz resornog ministarstva što je iskazalo određeno nezadovoljstvo upravo i način kako poboljšati kroz nacionalne strategije i politike pitanja žena u ruralnom području, tu je i segment žena koje su u poljoprivredi, u ribarstvu, u ne znam, sakupljačice prirodnog bilja dakle imamo spektar tih područja kojima se bave i kojima bi se trebale baviti, a gdje su još drugi izazovi dostupnosti zdravstvene skrbi, socijalne isključenosti itd.. Dakle takva jedna tematska rasprava koju smo imali u saboru iznjedrila je jedan razgovor mene sa ministricom poljoprivrede gdje smo probali kroz strateške dokumente Vlade RH doprinjeti da uvrstimo mjere koje će upravo potaknuti Vladu

Zahvaljujem. Poštovana pravobraniteljice, vaše opširno i detaljno izvješće o radu obuhvaća i zastupljenost žena na održanim lokalnim izborima 2021.g.. Iz izvješća se može zaključiti da udio izabranih žena na, u predstavnička izvršna tijela ipak ima blagi porast u odnosu na prethodne lokalne izbore, ali su žene apsolutno i dalje podzastupljeni spol kako na lokalnoj tako i na regionalnoj razini. Pa i ja sam jedna od lokalnih čelnica kojih nas nema puno, pa evo što vi smatrate koji je razlog tome? prvo imali smo Zakon o spolnim kvotama, dakle Zakon o ravnopravnosti spolova koji je imao prilično kompliciran način primjene gdje smo čekali određeni broj ciklusa da se izmijene pa je tako on primijenjen o tim obaveznim kvotama nakon 12 ili 14 godina prvenstveno kasna primjena zakonske odredbe. Druga stvar je što političke stranke prilično hijerarhijski su ustrojene imaju uglavnom muško vodstvo i vrlo često na kandidacijske liste stavljaju muškarce. Često se žene slabije percipiraju i u medijima jer nisu nažalost one koje progovaraju o programskim sadržajima političkih stranki. Za lokalne izbore '21.g. imali smo političke stranke koji su rekli kako ćemo imati podzastupljeni spol odnosno 40% žena na kandidacijskim listama kad ih ni ne vidimo oko sebe, nema ih. Dakle, trenutak čekanja čelništva političkih stranaka da šest mjeseci ili tri mjeseca prije sastavljanja kandidacijskih lista …/Upadica Sanader: Vrijeme./… traže žene u svom političkom miljeu je prekasne. Žene treba senzibilizirati, educirati, uključivati u lokalnim sredinama da biste imali ……/Upadica Sanader: lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice, podrška i od mene i vama i vašem timu …/Upadica Ljubičić: Hvala./… što ustrajno i kontinuirano radite na zaštiti Zakona o ravnopravnosti spolova, ali i unapređenju rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj. U vašem skraćenom izvješću na stranici 22. navodite da dugogodišnji trendovi pada broja kaznenih djela prostitucije i prekršajnih djela odavanja prostituciji sugeriraju da dolazi do iščezavanja ulične prostitucije te njezine organizacije na drugim mjestima i putem drugih kanala. Zalažete se za švedski model kriminalizacije kupaca usluga i dekriminalizacije osoba koje prodaju seksualne usluge. Kako komentirate put koji je Hrvatska izabrala nedavno donesenim Zakonom o javnom redu i miru …/Upadica Ljubičić: I miru, da./… gdje se tako je zapravo dodatno penaliziraju odnosno jače kažnjavaju pružateljice seksualnih usluga odnosno seksualne radnice, a ne oni koji tu potražnju zapravo potiču vaše, zahvaljujem se na vašem pitanju, zahvaljujem se na podršci, vaše pitanje de facto se i reflektira na pitanje saborske zastupnice Juričev vezano za naše prijedloge za unapređenje zakona, primjerice i taj dugogodišnji niz godina ukazujemo da je Zakon o javnom redu i miru potrebno revidirati na način da ne možemo dodatno kažnjavati žene koje se odaju ili su zatečene u prostituciji, dakle to je jedan pase model koji je pokazao da takvim načinom se niti smanjuje prostitucija niti se dolazi do određen odnosno i govori o rodno uvjetovanom nasilju itd., dakle nemamo pravi učinak zaštite i rekla i rekla bih uklanjanja prostitucije na našim prostorima. Mi se zalažemo za švedski model da počinitelj bude taj koji je stigmatiziran, koji je ako je zatečen kao tražitelj usluga dobije

predstavnik Vlade dat dodatno obrazloženje? Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Nema ih. Otvaram raspravu, prva prijavljena u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovana Sabina Glasovac. Hvala vam g. potpredsjedniče HS-a. Poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, poštovane predstavnici ministarstava, kolegice i kolege. Klub zastupnika i zastupnica SDP-a podržat će Izvješće o radu Ureda pravobraniteljice za 2021.g., na taj način želimo iskazati podršku naporima Ureda pravobraniteljice da obnaša onu dužnost za koju ju je ovlastio i HS da vodi računa o tome da se Zakon o ravnopravnosti spolova, ali i Zakon o zabrani diskriminacije adekvatno provodi i da Hrvatska bude na putu sve bliže onoj ideji za koju vjerujem da nije utopijska, da budemo rodno ravnopravno društvo u kome će svaka žena i svaki muškarac vrijediti jednako, imati jednake šanse i neće imati prepreke na tom putu bez obzira na to kojeg bio spola, roda i dobro sad su to neki drugi dijelovi iz kojeg dijela Hrvatske dolaze, za to se više brine pučka pravoraniteljica. Međutim, to ne znači da smo zadovoljni onime što čitamo u izvješću. Vi taksativno zapravo svake godine pred HS podstavljate krvnu sliku Hrvatske kada govorim o ravnopravnosti u RH. Mi vidimo unatoč snažnoj aktivnosti ureda, unatoč brojnim naporima i zakonodavne i izvršne vlasti, unatoč snažnije osvješćivanju javnosti o važnosti ravnopravnog rodno uravnoteženog društva, mi zapravo neću reć da idemo korak naprijed, nazad dva nego se krećemo u tim nekakvim zadanim gabaritima i situacija danas nije puno ili bitno drugačija negoli je bila prije nekoliko godina. Žene u Hrvatskoj i dalje rade za 7% manje plaće, zbog toga što su žene, žene u Hrvatskoj u 2021.g. prema ovom izvješću i dalje primaju 20% manje mirovine, što je naravno, i rezultat ove nejednakosti na tržištu rada. Udio zaposlenih muškaraca u radno sposobnom stanovništvu je i dalje, odnosno u 2021. g. bio 10 puta veći od udjela žena. Kada pogledamo tko to radi u nesigurnim uvjetima rada, tko to većinski radi poslove na određeno vrijeme, tko je bačen u prekarijat, tko je dominantan u prekarijatu, onda ćemo vidjeti da su to žene. Tko to radi na niže plaćenim radnim mjestima? Žene. 80% je udio žena koje ulaze u evidenciju nezaposlenih nakon ugovora na određeno vrijeme veći od muškaraca, to pokazuje ovo Izvješće. I dalje su ključne prepreke koje ne bi smjele biti prepreke, ali su to nevidljive prepreke, jednakosti na tržištu rada, ženino majčinstvo, nemogućnost ravnoteže između privatnog i javnog, odnosno poslovnog života i što se podrazumijeva i dalje u našem društvu, ovako patrijarhalno ustrojenom sa striktno podijeljenim rodnim ulogama, da je žena ta koja većinski preuzima obvezu skrbi o djeci, o kućanstva, ali i o starijim osobama u kućanstvu. Samo zbog toga što država jedinice lokalne samouprave nisu u stanju pružiti alate odnosno javne servise koje bi djeci omogućiti adekvatno predškolski odgoj i obrazovanje i skrb kroz vrtiće, adekvatan broj domova za umirovljenike, itd., itd., brojni su razlozi za to. Gdje je odgovornost države i jedinice lokalne samouprave koji mogu olakšati ženama da lakše balansira između privatnog i poslovnog života, a da se onda unutar svoja 4 zida dogovara sa svojim ukućanima o tome kako pravilno raspodijeliti poslove. Ako to negdje to želi preuzeti žena, to je njeno pravo, ali nerijetko su žene u situaciji da nemaju izbora i podrazumijeva se da to preuzimaju one. Žene su i dalje u manjini kada govorimo koliko su poduzetne, koliko ulaze u svijet poduzetništva i obrta, 36% žena su vlasnice obrta, a na upravljačkim pozicijama i dalje je samo 17% žena. Lokalni izbori provedeni 2021. g. nam pokazuju da 20 godina nakon donošenje zakona koji kaže da zastupljenost žena na listama neovisno o kojoj razini izbora se govori mora bit najmanje 40% i lokalni izbori nam pokazuju da će stranke radije platiti kaznu nego ispoštovati zakon i adekvatno tretirati žene odnosno poštivati zakon. Čak i kada ga poštuju, da ga poštuju, da je bio i ako je bio 40% udio žena, kada bivaju izabrane u parlamente, onda vidimo da ih je u lokalne parlamente izabrano samo 29% žena u vijeća, županijske skupštine. Zašto? Zato što i kad se ispoštuje zakonska odredba od 40%, nema mehanizma, zip mehanizma koji bi uravnotežio raspored žena i jednaku šansu da budu jednako zastupljene sukladno rezultatu koji je neka stranka nego budu nerijetko one stacionirane tamo negdje dolje bez ikakve šanse da zaista i zastupaju građane i da uđu. Ali to se događa i u Saboru. Udio nakon izbora zastupnika i zastupnica niži, kad poraste? Kad frajeri odu u ministarstva, preuzmu važnije funkcije, onda one ulaze kao časne zamjene. E to nije dobro jer nose dio posla i u većini ministarstva kao vrlo uspješne državne tajnice, nekada pomoćnice, danas zamjenice, ali oni su većinski ministri. To treba mijenjati. Ako su jednako sposobne, spol, rod, ne bi trebao biti nikakva prepreka. Žalosti me što ste sudjelovali u tako prekrasnim projektima, proveli tako divna istraživanja kao što su smjernice nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovine. U EU projektu Jednaka prava, jednake plaće, jednake mirovine, da bi 2022. g. donijeli Zakon o radu u kojima dobar dio toga kojima smo mogli unaprijediti položaj žena na tržištu rada i o transparentnosti plaće i od toga da ih se ne kažnjava zbog toga što imaju status majke, da nakon što dolaze s s porodiljnog odnosno roditeljskog dopusta, da im se uručuju otkazi odmah da ih ne štitimo godinu dana, da ih se stavlja u nepovoljniju poziciju od one s koje su otišli u roditeljstvo i majčinstvo, mogli smo puno toga nažalost, preporuke ove slušali nismo. Ovdje izražavate u Izvješću nadu da će se Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života povećati udio roditelja, muškaraca koji će preuzeti na sebe skrb o djeci i kroz korištenje roditeljskog dopusta jer je ta udio prema ovom Izvješću u 2021. g. bio 3,9%, ali nažalost mi smo implementirali tu Direktivu u međuvremenu u naš zakonodavni okvir, ali nismo napravili jednu ključnu stvar koja je prepreka da bismo postigli taj cilj, a to je delimitiranje roditeljskih naknada. Dokle god muškarci zarađuju puno više od žena, dokle god te naknade nisu delimitirane, dogovorom, razgovorom, kalkulacijom, s obzirom na uvjete u kojoj se u Hrvatskoj živi, ta presuda nazovi, će biti uvijek na štetu žena u korist muškaraca, da je on taj koji se zadržava na tržištu rada, da ne govorim kako to ne postojanje delimitiranja roditeljskih naknada utječe i na poslodavce u određenim segmentima i pri donošenju određenih odluka. Kada govorimo o nasilju u obitelji, silovanju, spolnom uznemiravanju na radnom mjestu, ono što želim samo kratko reći, pooštrili smo kazne, unaprijedili smo zakonodavni okvir, i dalje jedna od najsnažnijih poruka, društvenih poruka koja se šalje o tome koliko toleriramo nasilje, koliko nalazimo olakotnih okolnosti za isto ili koliko nalazimo opravdanja za isto šalje se od strane sudova. Propisivanjem minimalnih kazni šaljemo poruku da možda ta prijava na koju se žene nevoljko odlučuju i nije najpametnije rješenje. Jer nerijetko su kazne višestruko kraće od trajanja postupaka. To nije ohrabrujuće za žene koje trpe nasilje i namjeravaju ga prijaviti. Evo toliko u ime kluba. Poslije ćemo još malo kroz pojedinačnu. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta, poštovanog Bože Petrova. Kolegice i kolege zastupnici, kolegica Marija Selak Raspudić je trenutno morala biti znanstveno u Oxfordu no pripremila je osvrt na Izvješće pravobraniteljice koje ću stoga pročitati. Prvo želim ukazati na dvije stvari koje smatram problematičnim u predmetnom izvješću, a potom predložiti i način poboljšanja ne samo izvješća nego i rada Ureda pravobraniteljice, odnosno dostizanja deklariranoga cilja ravnopravnosti spolova u hrvatskom društvu sa naglaskom na problematiku u pogledu koji smatram da je potreban snažniji angažman i ureda i naših institucija u cjelini, pa krenimo redom. premda su u predmetnom izvješću prisutna i određena poboljšanja u odnosu na prethodnu godinu, te se sada i muškarci ističu kao žrtve trgovanja ljudima, a deklarativno se navodi da je potrebno uključiti mušku populaciju u aktivno suzbijanje ovih, ali i drugih oblika diskriminacije nad ženama. Ipak se u nekim bitnim aspektima i dalje negira probleme sa kojima se oni susreću značajno većoj mjeri nego žene, a što je uvjetovano i njihovim društvenim ulogama. Naime, premda je smanjen udio žena ovisnica na 6:1, dakle 4184 muškarca u odnosu na 803 žene 2021. godine a koji je bio i onako značajno manji nego muškaraca i prethodne godine, odnosno 5:1 pravobraniteljica se i dalje ne osvrće na problem muške ovisnosti koji je uvelike uvjetovan i društvenim očekivanjima gdje se muškarci moraju dokazivati svojom neustrašivošću korištenjem različitih opijata. Dakle u većoj mjeri kroz cijelo izvješće i dalje govorimo o pravobraniteljici za ravnopravnost žena, a ne spolova. Ravnopravnost žena ne može se postići bez dvosmjernog pristupa koji uključuje i muškarce. Ovo ciljano ističem jer je možda upravo takav pristup razlog zato uvelike tapkamo na mjestu po pitanju ravnopravnosti i žena i spolova i zašto ova tema još uvijek nailazi na skepsu kod značajnog dijela građana. Drugo, tendenciozno tumačenje statistike, citiram dok je radni jaz u plaćama iznosio 13% u 2019. on se gotovo prepolovio te iznosio 6,9% u 2020. i blago porastao na 7% u 2021. Dakle, porast od 0,1% naziva se blagim rastom s tim da se riječ „porastao“ bolda, podebljava, odnosno naglašava tako da površni čitaš kakva je većina ostaje s dojmom da je riječ o značajnom porastu. Istodobno navodi se da je ukupno bilo 48 pritužbi koje su se odnosile na diskriminaciju temeljem spolne orijentacije i rodnog identiteta izražavanja, te je zadržan približno jednak broj pritužbi u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje u kojem je razmatrano 49 slučajeva. Dakle, premda je broj pao za 2% navodi se da je ostao približno jednak broj. Možda se ovo nekom čini kao nepotrebno detaljiziranje iako tako nešto ako ćemo ozbiljno raditi svoj posao u Hrvatskom saboru ne postoji, no ne mislim da je samo o tome riječ. Naime, ovakva retorika zapravo na površinu iznosi ono što smatram bitnim problemom, a to je da čak i kada postoje pozitivni pomaci u pogledu ravnopravnosti spolova određenim društvenim akterima očito ne odgovara da oni budu jasno vidljivi. Je li to nenamjerno zbog pripadne opterećenosti navedenom materijom i inherentnog nedostatka objektivnosti ili svjesno s ciljem zadržavanja bitnosti vlastite pozicije ostaje na građanima da prosude. Treće, ponovo ističem da bi godišnja izvješća za naredno razdoblje trebalo u pojedinim segmentima nadopuniti. Primjerice na transparentni način prikazati raspolaganje financijskim sredstvima ureda što je ovdje vrlo šturo prikazano i u neskladu sa obuhvatnošću i načelnom temeljitošću cijelog izvješća, a transparentno korištenje proračunskih sredstava u društvu opterećenom korupcijom je ono što građane zasigurno najviše zanima. U nastavku rasprave u konstruktivnom duhu želim istaknuti ono čemu p rema mom mišljenju Ured pravobraniteljice, ali i sve druge institucije trebaju posvetiti veću pažnju. Broj s obzirom da je najveća diskriminacija žena prisutna na tržištu rada zbog majčinstva slažem se da je potrebno pristupiti izmjenama Zakona o radu tako da se poveća zaštita trudnica i rodilja na način da poslodavci ne smiju dati otkaz trudnici ili osobi na rodiljnom, roditeljskom dopustu za vrijeme njegova trajanja i minimalno godinu dana nakon prestanka ovih uvjeta. Kolegica Selak je i sam uputila navedene izmjene u saborsku proceduru. Nadalje, potrebno je istaknuti iz izvješća kako je suprotno očekivanjima u 2021. nastavljen daljnji pad korištenja roditeljskog dopusta od strane muškaraca, odnosno očeva koji je započet tijekom 2020. a razlozi za takav trend nisu poznati. Što se tiče korištenja prava na stanku za dojenje djeteta vidljivo je da je broj korisnica počevši od 2014. do 2021. konstantno u blagom opadanju. Oba ova trenda treba pažljivije promotriti i pokušati pronaći njihove uzroke. Drugo, s obzirom da je kazneno djelo vršnjačkog nasilja naraslo čak 40% u 2022. u odnosu na 2021. godinu što je i nastavak negativnog trenda od prethodne godine kad je raslo 11% u odnosu na 2020. godinu, te da u svim mlađim dobnim skupinama imamo i porast pokušaja samoubojstava do 14. godine, čak 71,4%, dakle s obzirom da je mentalno zdravlje djece ozbiljno narušeno, a trendovi ne pokazuju znakove usporavanja treba usmjeriti značajniji društveni napor u rješavanju ovih gorućih problema. S obzirom da je porast pokušaja samoubojstava u velikoj većini primijećen kod djevojčica, a da raste i njihov udio u vršnjačkom nasilju ovo se itekako tiče i Ureda pravobraniteljice. U tom smislu Odbor za ravnopravnost spolova održao je tematsku sjednicu o porastu pokušaja samoubojstava djevojčica i preporuka stručnjaka za mentalno zdravlje u obliku zaključaka uputio svim nadležnim institucijama, a osobno je opetovano javnom prostoru upravo kolegica SElak Raspudić alarmirala javnost o nedostatku društvenog odgovora na porast mentalnih oboljenja djece i mladih i porast vršnjačkog nasilja. Zar nam se treba dogoditi jedan Beograd da konačno nešto poduzmemo? Treće, pretpostavljam da smo svi vidjeli i ostali zgranuti fotografijom dviju nemoćnih starijih žena kako leže u istom bolničkom krevetu. U tom smislu u zaštiti prava potrebno je posvetiti veću pažnju starijim osobama imajući u vidu da je među stanovništvom starijim od od 65 godina 58,4% žena, a među starijim od 85 godina čak 70% žena, što znači da su i one češće žrtve diskriminacije obiteljskog nasilja koje većinom ostaje neprijavljeno jer s obzirom na svoju dob nažalost žrtve najčešće uvelike ovise o nasilniku. No isto tako treba istaknuti da kada govorimo o nasilju nad starijim osobama da se broj muških žrtava približava broju ženskih žrtava, a sustav muškarce čak ni u toj situaciji ne prepoznaje kao žrtve. Pojednostavljeno, djed od 75 godina koji istrči iz kuće jer ga zlostavlja mlađi član obitelji nema sigurnu kuću u koju se može sakriti. To je hitno potrebno promijeniti i osigurati smještaj prilagođen muškarcima starije životne dobi koje su žrtva nasilnika, pogotovo imajući u vidu da prema službenoj statistici MUP-a nasilje nad starijim osobama značajno raste pri čemu ne možemo biti sigurni je li riječ o kvalitetnoj policijskoj obradi ili većoj društvenoj agresiji. U tom smislu Odbor za ravnopravnost spolova održao je tematsku sjednicu o diskriminaciji i nasilju nad starijim osobama, a osobno je kolegica Marija Selak Raspudić u HS uputila i Rezoluciju o pravima i položajima starijih osoba kako bi se njihova prava jasnije zaštitila i stavio veći naglasak na njihov društveni doprinos kroz koncept aktivnog starenja. Vrijeme nažalost ističe, premda ostaje mnogo tema o kojima se itekako da raspravljati, stoga će se zaključiti s onim što se često ističe, što treba isticati, a to je da je borba za ravnopravnost spolova nije rat spolova nego borba za približavanje spolova zajedničkom objavom rata protiv nasilja i svih ostalih anomalija koje priječe ostvarenje pravednijeg društva u cjelini. Hvala. Katica (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a. Pozivam se na čl. 238., obzirom da smo ovdje od kolege Petrova dobili poruke od njegove kolegice, ja bi voljela da on vrati poruku nazad pa da zamoli kolegicu da malo bolje prouči Zakon o ravnopravnosti spolova ne bi li bolje poznavala tematiku o kojoj tako često neosnovano govori i kako bi možda barem prestala izgovarati nebuloze kakve je izgovorila na zadnjoj toj sjednici prilikom izvješća pravobraniteljice gdje je izgovorila da maltene nadzire rad Ureda pravobraniteljice čija je jedna od bitnih odrednica upravo to da je neovisan. Dobro, vi ste ovo iskoristili kao repliku pa znate da vam pripada opomena. Sljedeća povreda poslovnika poštovani Božo Petrov. Povrijeđen je čl. 238. omalovažavanje saborskih zastupnika, meni je žao što kolegica na ovakav način progovara. Možda je kivna, možda je ljubomorna tko zna? Evo meni je nažalost žao. Ali u potpunosti se s slažem sa svim onim ovo jest stav kluba Mosta jer je temeljen na točnim podacima, istraživanjima i osvrtima same pučke pravobraniteljice. Pa bi zamolio poštovane da malo bolje čitaju. Izrekli ste malo teške riječi kolegici, ali iskoristili ste ovo kao repliku dobivate opomenu. A u ime izvjestiteljica poštovana pravobraniteljica Višnja Ljubičić. Izvolite. Zahvaljujem se potpredsjedniče. S obzirom da se radi o matičnom tijelu, matičnom odboru dužna sam se osvrnuti na sve ono što je ovdje izneseno. Rekla bih predsjednik je ustvari govorio o aktivnostima saborskog Odbora za ravnopravnost spolova u 2022.-'23.g., govorio je o osobnom zalaganju predsjednice saborskog odbora, smatram da je ovo izvješće o radu pravobraniteljice, ne pučke pravobraniteljice ja sam pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i osvrnula bi se na ovaj dio koji se odnosi na samo izvješće o radu. Dakle, uvijek se ponavljaju nekakve teze o instituciji pravobraniteljice koje ukazuju na nepoznavanje dovoljno i međunarodnog konteksta i zakonodavnog konteksta RH, a to je što tijela za jednakost neovisne institucije imaju u svojoj nadležnosti. Često se spominje da ovaj slučaj to je bio presedan da saborski odbor nadzire rad institucije pravobraniteljice, međunarodna tijela kao što je Europski parlament i povjerenica njihova, kao što je Equinet međunarodno tijelo svih tijela za jednakost bit će upoznati sa time da institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sa takvom retorikom zaista je skučena i zastrašena sa svojim nadležnostima i korištenjem njezinih ovlasti temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova kad ju se percipira na takav način da ne može biti neovisna već da ju se i čak i politički zastrašuje osim prijetnji koje sam primila koristeći svoje zakonske ovlasti. Druga stvar koja se provodi, a to je već treću godinu za redom da se spominje netransparentnost korištenja financijskih sredstava institucije pravobraniteljice. Ja sam već i u medijima, a i u ovom parlamentu rekla da ja se zaista ne želim ispričavati za unos sredstava EU u Državni proračun RH gdje nas 11 odnosno 12 garantiramo svojim plaćama da ćemo sredstva koja ćemo primili, a dosada u 4 europska projekta primili smo gotovo 2 miliona eura, ne u naše džepove već na aktivnosti za opće dobro i u nacionalnim interesima. O našem proračunu koji je najmanji od 4 pravobraniteljske institucije raspravlja se redovito u Hrvatskom saboru, međutim nikada dosada pred saborskim Odborom za ravnopravnost spolova i dok su pojedini zastupnici odnosno zastupnice tražili povećanje našeg proračuna smatrajući da bismo trebali biti još vidljiviji, mi smo našu vidljivost temeljili na europskim sredstvima kojima smo mogli raditi analize, edukacije itd. Dakle, naša tablica iskazivanja sredstava i trošenja budžeta je obrazac Ministarstva financija. Mi nemamo kao ni drugi pravobraniteljski uredi nikakav drugačiji način iskazivanja sredstava osim onih koji su nam zadani formom. Dakle, naša sredstva su prikazana transparentno. Imamo nadzor Ministarstva financija i imamo superviziju Europske komisije na koji način se troše financijska sredstva EU. Molila bih da takve difamacije u ovom političkom domu se više ne ističu gdje ću morati svaki puta razlagat. Otvoreni smo za monitoriranje toga i za raspravu kroz saborski Odbor za ravnopravnost spolova o predloženim sredstvima koje ova institucija dobija. Druga stvar je vezana za konstataciju da su ovaj puta u izvješću muškarci isticani kao žrtve trafficking ljudima, oni su uvijek isticani, mi se, mi informacije dobivamo od resornog tijela Vladinog ureda za ljudska prava, od Ministarstva unutarnjih poslova koji nam govore rodnu statistiku u svim segmentima gdje se trguje muškarcima, ženama, djevojčicama i dječacima, međutim uvijek u takvim trgovanjima ističemo onaj rodno uvjetovani element, a to je za, vezano za žene koje su se našle u situaciji da su, da je došlo do njihovog trgovanja. Dakle, drugačije je kada ste trgovani u seksualne svrhe …/Upadica: Vrijeme./… a drugačije kada se s vama trguje u radne svrhe. **Sanader, Ante (HDZ)** Imamo repliku poštovane zastupnice Katice Glamuzine. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice, rad pučke pravobraniteljice, rad vašeg ureda i drugih dviju vaših kolegica posebno pravobraniteljica su neke od rijetkih stvari na kojima nema ideološke razdjelnice u ovom saboru. Imate podršku i kolegica s desne strane i oporbe ovdje i kolega ispričavam se, ne samo kolegica … …/Upadica Višnja čudni moment koji nikom nije jasan. Taj ured, Odbor za ravnopravnost spolova gdje biste vi trebali uživati veliku podršku među članovima i članicama tog odbora u ovom parlamentu zapravo vam radi jedini koliko ja vidim nekakvu veliku kontru. Izuzev cilja osobne promocije koji onda dodatno pogoršava probleme koje zajedno pokušavamo riješiti vidite li ikakav drugi razlog takvom ponašanju? Ja bih samo nastavila sa ovom idejom gdje se govori da predsjednica saborskog odbora se zalaže za ideju prestanka rada trudnica itd., dakle tako dalje to je ideja institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i organizacije civilnog društva i inicijative koja je bila jedna od najuspješnijih vezana za peticiju prema Vladi RH u posljednjih 20 godina. Dakle, danas smo govorili i o vršnjačkom nasilju koje primarno spada u vokaciju institucije pravobraniteljice za djecu, ali ako govorimo o godini '22. odnosno '23. pravobraniteljica odnosno njezin zamjenik koji je legitimno izabran i potvrđen iz ovog Hrvatskog sabora je sudjelovao na takvim raspravama gdje smo davali svoje Dakle, mi ne bježimo niti od jedne teme, za nas nema vrućih i manje vrućih tema. Jednako sa malim timom koji jesmo se bavimo svim temama i da bismo bili što …/Upadica: Vrijeme./… vidljiviji, tražimo, apliciramo i konkuriramo na razini EU europskim sredstvima. Slijedi replika poštovane zastupnice Boške Ban Vlahek. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem. Poštovana pravobraniteljice zanima me u kojoj mjeri žrtve nasilja u obitelji, žene žrtve nasilja u obitelji koje su smještene u skloništima ili u sigurnim kućama koriste uslugu savjetovališta za žene nasilja u obitelji. Hvala vam lijepa. **Ljubičić, Višnja** Ono što je meni poznato odlazeći na teren sve koriste psihosocijalnu pomoć. Zaista sve koriste psihosocijalnu pomoć. Radi se i sa ovim odjelima za probaciju, dakle i sa odjelima za zaštitu žrtava kada dolaze pred sudske postupke i mislim da taj dio dobro funkcionira. Slijedeća replika poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Za početak bih htjela jasno izraziti svoje zadovoljstvo s ovim izvješćem. Dakle, godinama dobivamo izvješća, ona su strukturirana onako kako trebaju biti, dakle u ovom tehničkom pogledu, ali ono što je sadržajno najvažnije da se prepoznaju procesi. Da se vide procesi, da se vidi gdje smo u odnosu na druge zemlje EU, da se vidi gdje su procesi kod nas dakle imamo tu jednu da je nakon 10 godina se odjedanput pojavljuju ponovo neki slučajevi za koje smo mislili da su prošli. Jednako tako se i vaša aktivna uloga u dijelu dakle institut pravobraniteljice u dijelu donošenja pojedinih propisa i pojedinih zakona gdje vi ukazujete što treba mijenjati i na koji način treba mijenjati. Naravno da u ovom Saboru ima nekih koji misle drugačije, ja sam sigurna da vam baš i nije jednostavno ako je na čelu odbora kojem vi dolazite davati svoje izvješće netko tko zapravo pokušava bildati svoje mišiće i u političkom pogledu na vaš račun, ali što je, tu je, to vam je sudba i to morate otrpiti i jednostavno to tako mora biti. Ja vam se zahvaljujem. Ja imam 30-godišnje radno iskustvo u različitim segmentima, Oružanim snagama, Vladi, 12 godina kao pravobraniteljica i zaista nemam straha od ničega, unatoč fizičkim prijetnjama i smaknuću i političkim pritiscima. Hvala vam. Sljedeća replika, poštovana Ružica Vukovac. koja imaju ulogu zapravo sprječavanje tog odnosno odražavanje ravnopravnosti spolova, međutim, kada dobijete njihova izvješća, oni najčešće ništa ne rade ili su kontrolirane od strane čelnika ili su problem financije ili jednostavno njima nitko ništa ne dojavljuje i sl. Pa kako to promijeniti jer mislim da bi oni itekako mogli pomoći u ovoj problematici o kojoj danas govorimo? **Ljubičić, Višnja** ja sam, hvala vam puno, to je, to je taj disbalans vezano i za senzibilitet, i vezano, mnogi predsjednici, odnosno najčešće predsjednice županijskih povjerenstava su izabrane zato što im je rečeno da budu izabrane i da će voditi to tijelo, netko ima više senzibiliteta, netko manje. Često spominju nedostatak financijskih sredstava, naše 2 analize koje smo imali u zadnjih 8 godina pokazuju da povjerenstva, da novac ne igra u toj mjeri ulogu koliko možete biti vidljiv u lokalnoj zajednici. Imate županijska povjerenstva koja imaju više sredstava, a manje su vidljive od onih koje imaju manje sredstava. Ono što je porazno da, vezano za skloništa i vezano za organizacije civilnog društva koja se bave žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, sama lokalna zajednica u sve 21 županije, uključujući Grad Zagreb, financiraju sa manje od 1% svog budžeta i zato govorimo o potrebi rodno uvjetovanog budžetiranja i zato je meni važno da obiđem što više terena. Sljedeća replika, poštovani Božo Petrov. koje pokušavaju insinuirati da postoje određena netrpeljivost između saborskog odbora i vas kao pučke pravobraniteljice, ali ono što mi je drago vidjeti, drago mi je vidjeti da postoje zajedničke ideje i rješenja zakona, pogotovo Zakona o radu gdje se, će se, nadam se, uspjeti zaštiti rodnice i dojilje trudnice i dolje i to je ono što mi je strašno drago jer tu se vidi sukladnost djelovanja vas kao pučke pravobraniteljice samoga odbora saborskog za ravnopravnost spolova i žao mi je što čujem da vas netko maltretira, da vrši na vas pritisak, da vam prijeti, volio bih da o tome i javno progovorite jer se to ne smije događati, ali na vrlo decidiran i jasan način. Ono što bih željela napomenuti je da matično tijelo, saborski Odbor za ravnopravnost spolova do sada u 20 godina mandata bivše pravobraniteljice i mene je uvijek bilo suportivno, a prema radu institucije pravobraniteljice uvijek je postojalo sinergijsko djelovanje. Moram napomenuti da ovaj, od mog mandata predsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova i kasnije u glasanju, Most i u odabiru pravobraniteljice, mene osobno za pravobraniteljicu, a i kada se glasa o mom izvješću je uvijek protiv, tako da, evo, ja vam se zahvaljujem na svim vašim primjedbama. Oni će učiniti da budem još agilnija i još proaktivnija. Vezano za prijetnje, odnose se na '23. godinu, vezano na vašeg zastupnika Raspudića koji je rekao da će me dodatno propitati u Hrvatskom saboru zašto sam podigla kaznenu prijavu je nešto o čemu ćemo razgovarati kada dođe pitanje mog rada i korištenja zakonskih ovlasti u '23. g. Hvala pravobraniteljice, nemate više replika, možete ići na svoje mjesto. Pravobraniteljice … .../Upadica: Povreda Poslovnika, poštovana Katica Glamuzina. meni je žao zbog velikih podbadanja koja proživljava pravobraniteljica za ravnopravnost spolova od njegove kolegice i predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova jer su iznimno kontraproduktivna za sve društvene probleme kojim se upravo ured ove pravobraniteljice bori. Vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Sljedeća povreda Poslovnika, poštovani Božo Petrov. **Petrov, Božo (MOST)** Povrijeđen je čl. 238 i omalovažavanje saborskih zastupnika. Zamolio bih poštovanu kolegicu Glamuzinu da još jednom posluša izlaganje u ime Kluba Mosta gdje će vidjeti da dajemo vrlo konstruktivne prijedloge rješenja i vrlo konstruktivno djelujemo u suglasju sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, a nažalost ove, valjda hoće, ali vi ste to iskoristili kao repliku i dobivate opomenu. Sljedeća povreda Poslovnika, poštovani Marin Miletić. marljivo radi sa studentima na Oxfordu, a koja definitivno je jedna od onih žena u hrvatskom parlamentu koje najviše rade, baš najviše, ja bih rekao doprinose u cijeloj priči u kojoj i treba doprinositi, pa i svaka zastupnica u hrvatskom parlamentu, na koncu i zastupnik, a kolegica Glamuzina može puno, ja bih rekao civiliziranije stati u obranu onih vrijednosti za koje ona misli da su ispravne. Dobro. I vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovane zastupnice Nade Murganić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana pravobraniteljice, suradnici iz vašeg ureda, poštovani predstavnici Vlade, Vlade, cijenjene kolegice i kolege, sve vas lijepo pozdravljam i u ime Kluba HDZ-a odmah u uvodu ću izjaviti da ćemo podržati ovo izvješće, kao što ćemo i, kao što i podržavamo rad pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Kao što je i sama pravobraniteljica u uvodu navela ovo izvješće se odnosi na rad pravobraniteljice i njenog ureda, na godinu 2021.g. kada smo još uvijek živjeli i radili i djelovali pod covid mjerama, a isto tako i znatno su se osjetile i posljedice potresa u Zagrebu i u naše 4 županije, što je svakako utjecalo na život i na okolnosti u kojima su živjeli naši građani i građanke, a i ujedno i utjecalo je na rad same pravobraniteljice i njezinog ureda. Dobar dio rada odvijao se i od kuće, međutim i u tom tako ovoga porušenom i oštećenom uredu u Zagrebu pravobraniteljica ističe da nema područne urede u drugim gradovima, što je možda na neki način, ja ću sada to naravno reći pod navodnicima, je dobro s obzirom da se osjeti, vama je to naravno i puno teže djelovati i raditi, ali osjeti se prisutnost vašeg dolaska na teren kako bi rekli odnosno u JLPS, što djeluje vrlo poticajno i vrlo edukativno i mislim da je taj rad vaše prisutnosti na terenu itekako dobro došao i značajan je. Kad govorim o prisutnosti onda bi htjela naglasiti da je pravobraniteljica i vidljiva u medijskom prostoru, da na teme koje su iz djelokruga rada njezinog ureda i pravobraniteljstva, a vezane su i to je obvezujuće o Zakonu o ravnopravnosti spolova, itekako prisutna kroz medije javno progovarajući o onim društvenim pojavama i temama kojima su u njezinoj nadležnosti, a u kojima se osjeti prisutnost pravobraniteljice. Bez obzira na sve ove okolnosti u kojima je radila i djelovala vidi se da je imala predmeta u odnosu na prethodnu godinu, kada govorimo o brojkama onda je to iznos od 2.327 predmeta, od toga je 710, su se odnosile pritužbe radi zaštite od diskriminacije, a ostalih 1.617 predmeta odnosilo se na praćenje primjene Zakona o ravnopravnosti spolova. Isto tako treba istaći što je jako dobro i već je bilo i u uvodnom dijelu, a i u raspravama kroz replike istaknuto da je sudjelovala ili je bila partner ili nositelj 6 međunarodnih projekata financiranih iz europskih sredstava, a isto tako i jedan projekat koji je bio financiran sredstvima Grada Zagreba. Kada govorimo o toj vrsti pritužbi koje su, uglavnom su se one većinom odnosile na zaštitu žena naravno, u postotku je to više od 71%. Jasno da ima i pritužbu i potrebu za zaštitom nad muškarcima, međutim kada govorimo o toj neravnopravnosti spolova uvijek se ističe da ta neravnopravnost, diskriminacije, stigmatizacije i sve ono što je posljedica svega toga je uvijek na štetu žena u većem postotku u odnosu na ukupno stanovništvo. Kada govorimo o područjima diskriminacije možemo reći da su evo tako isto bile diskriminirane po svim osnovama, naravno da tu posebno ću istaći u po ravnopravnom statusu, po sigurnosti iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, obrazovanju, ali i iz drugih područja. Kada govorimo o području rada i zapošljavanja, socijalne sigurnosti kod žena se vrlo često spominje kao problem roditeljstva odnosno majčinstvo, poslodavac po neki puta upravo iz toga izbjegava zaposliti ženu, kada govorimo o njezinom napredovanju možemo istaći taj čuveni stakleni strop, kada govorimo o plaćama ističe se da su manje u odnosu na isti, za i spremu u odnosu na plaće muškaraca, a to je posebno evidentno i odražava se na mirovine. Ono što je iz područja socijalne skrbi u javnosti vrlo često istaknuti to je kod visoko konfliktnih razvoda brakova i kod dodjele roditeljske skrbi jednom od roditelja, često su pritužbe na rad Centara za socijalnu skrb. Meni je drago da sam u ovom izvješću uočila da su to iznimke kada se muškarci odnosno očevi žale da su u centrima skloni, skloni, više zbog predrasuda i konzervativnih stavova, dodjelu skrbi majkama nad djetetom, a ne očevima, isto tako žene se žale na rad centara u smislu nerazumijevanja i tretiranja kod pritužbe na nasilničko ponašanje partnera, ponavljam toga ima manje, to su izuzeci i tu se osjete veliki napreci, pravobraniteljica je često i u edukaciji i u suradnji sa Centrima za socijalnu skrb, pa je to sigurno jedan od dobrih rezultata, u javnosti je bila i na tu temu rasprava oko sindroma otuđenja djeteta od roditelja, međutim smatramo da je to tema u kojoj se treba očitovati struka, ali svi mi znamo da postoji ipak u ovakvim konfliktnim razvodima brakovima i jedan, jedna vrsta manipulacije nad djetetom. Spolno uznemiravanje, imamo veliki porast u ovoj godini, izvještajnoj godini, naravno da je tome pridonjelo, ono je uvijek bilo prisutno sigurno u istom postotku, međutim pridonjelo je i činjenica da se stvorila pod utjecajem građanskih inicijativa jedna platforma za prijavljivanje takvog spolnog uznemiravanja pod nazivom Nisam tražila ili na svjetskoj razini Me too i mislim da se je tu puno pomoglo na otvorenosti žena, na zaštiti žena, ali i na osvješćivanju onih koji su skloni spolnom uznemiravanju da to više nije i ne može biti sakriveno i da će se o tome i progovarati, ali i kažnjavati. Budući ulazimo u, mi volimo reći turbo izbornu godinu, naime pred nama su sada izbori i za parlament i za europarlament, a i kasnije za lokalne, izbore za lokalne jedinice i mislim da bi trebalo i o tome sada progovoriti, a i često je ovaj u javnom prostoru pa i sada isticano ta neravnopravnost zastupljenost žena i na listama za predstavnička tijela. To možemo reći da je to gotovo uz časne izuzetke prisutno kod svih političkih stranaka, da se ne poštuje zakonska obaveza 40-postotne prisutnosti po zastupljenog spola na listama, a to se naravno onda očituje i u izborima za dužnosti odnosno za predstavnička Tu nam baš postoci nisu, nisu ovoga zadovoljavajući bez obzira šta imamo taj zakon već dugo godina na snazi. Političke stranke su spremne plaćati i financijske kazne radije nego poštivati tu kvotu. Među zastupnicama, među kolegicama koje se bave politikom na svim razinama vrlo često se spominje da li za nas kao žene koje se želimo baviti politikom i participirati u različitim tijelima vlasti su tu kvote potrebne, da li ih trebamo podržavati. Čak i do te mjere su upiti da li nas one omalovažavaju. Međutim, dobro je da postoje, trebamo se i dalje za njih dokle god ne postoje nekakvi drugi mehanizmi da se postigne ravnopravnost participiranja na svim tijelima političkih vlasti u onom ravnopravnom koliko god je to najviše moguće postotku. Posebno bi želila još istaknuti problem prikazivanja i objavljivanja žena u medijima. Način na koji su to prikazane nije uvijek na onoj primjerenoj razini i posebno bi htjela istaknuti da se svi zajedno kao društvena zajednica trebamo zalagati za ravnopravnost onih žena koje su zbog nekih drugih okolnosti višestruko diskriminirane kao žene, kao žene s osnova invaliditeta, kao žene pripadnice nacionalnih manjina, ovisnice i drugih, drugih

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, državna tajnice, kolegice i kolege. za početak želim jasno reći da ćemo mi u Klubu Centra i GLAS-a podržati ovo izvješće. Želim i jasno podržati apsolutno rad vas kao pravobraniteljice osobno, ali i institucije cijele jer je izuzetno važno da se otvore teme u društvu koje su bitne. Izuzetno je važno da se o tim temama progovori i da se kroz izvješća, dakle izvješće nikad ne treba jedno gleda kao otok samostalno. Treba gledati što je bilo prije, trebamo gledati kroz slijedeća izvješća što je bilo i gledati u kontekstu godine u kojem je bilo. Godina 2021. godina je ona od jednih interesantnijih godina ko 7 jahača apokalipse. Dakle, imali smo još uvijek temu Covida, imali posljedice potresa, imali smo djecu koja su bila doma koja nisu išla u školu, imali smo ljude koji su radili od doma i možemo vidjeti sve neke procese koji su bili i na koje se treba ukazati i treba voditi računa kroz neko drugo izvješće da vidimo što se U javnom prostoru je i pravobraniteljica navodila dominirali su nekoliko, nekoliko problematika. Problematike spolnog uznemiravanja, femicida, menstrualnog siromaštva, dakle govorim o bazičnim onim temeljnim problematikama i političke participacije sudjelovanja na lokalnoj razini odnosno sudjelovanja žena u određenim izborima. Ajdemo redom, problematika koja je pokazala 2021. godinu je slijedeća. Imamo 15% povećanja kaznenih djela silovanja, dakle, a pritom svi znamo da postoji i ona tamna brojka neprijavljenih slučajeva. I da postoji ta tamna brojka o kojem treba voditi računa da se teme silovanja prijavljuju. Pogotovo ta silovanja su glavninom odnosno svako drugo je počinjeno od strane partnera, bivših partnera ili očuha u svim slučajevima žrtve su žene. Jednako tako pokazuje se da je Hrvatska kad je riječ o femicidu na rang listi, znate onim rang listama EU gdje smo uvijek pri dnu u onom društvu Bugarske i Rumunjske, a ovdje smo pri vrhu, dakle treći smo prema broju femicida koji su napravljeni. Ja bih još ovdje otvorila nekoliko stvari. Prvo, 2021. godinu karakterizira da nakon 10 godina su zabilježeni i prvi slučajevi zločina iz mržnje tijekom Povorke Ponosa. Dakle, posljedica naravno pod znamo što je Povorka Ponosa, dakle posljedica svih onih procesa koji se događaju u društvu. Sudionici smo da sve što se dešava u jednoj Americi sve što se dešava u nekim drugim zemljama EU, sve što se dešava u našem neposrednom okruženju u istom trenutku, u isto vidimo i u javnom prostoru Hrvatske. I jednako tako to su stvari na kojem treba Namjerno sam pravobraniteljicu pitala oko ovog slučaja koji smo protekli tjedan imali prilike vidjeti u medijima da je za slučaj premlaćivanja i silovanja žene u nesvjesnom stanju bila presuda od 20 mjeseci. I pravobraniteljica je vrlo iskreno kao što i inače odgovara i ja znam, dakle da bi radio taj posao moraš biti hrabar, moraš složiti instituciju, moraš jasno i nedvojbeno odgovarati i svaki put baš i ne onako kako se nekom sviđa, ali to je jedini način da institucija zaista bude institucija i jedini način da napravite određene iskorake. I tu pravobraniteljica govori o potrebi edukacije ne samo policijskih službenika, nego potrebe edukacije naših sudaca. Dakle, sudstvo je neovisno i mi nikad nećemo i ne mislim ni na jedan način ući u problematiku neovisnog sudstva, ali su takve presude nedopustive. Takve presude zapravo rezultat njih vam je sve one tamne brojke, dakle tamna brojka neprijavljenih silovanja, tamna brojka neprijavljenih određenih zlostavljanja je rezultat pravosuđa da kad nešto i dođe i kad bude proces i onda taj proces ovako završi. Prema tome, ja ne mislim da sa ove govornice, ne mislim ni da pravobraniteljica, nitko ni od nas trebao utjecati na uopće sudstvo. Ali mislim da je edukacija, mislim da je razmjenjivanje nekih podataka, iskustva nekih drugih zemalja izuzetno bitno i izuzetno važno. Posebnu temu koju ovdje želim navesti je tema menstrualnog siromaštva. Sjetimo se kolegice i kolege bilo je jedno poslijepodne u ovom Saboru gdje smo mi naravno išli od strane oporbe zahtjev da se menstrualne potrepštine smanje, PDV na menstrualne potrepštine budu sa 25 na 5%. Bila je dosta zanimljiva diskusija, bila je zanimljiva diskusija i kolegice koje su, iz vladajućih. Spominjali su se i higijenski ulošci, mirisi lavande, ruže i ne znam što sve ne. Ja kad sam govorila završno onda sam rekla sljedeće, a to je neće proći puno vremena, a vi ćete smanjiti taj PDV iz jednostavnog razloga što smanjuju i druge zemlje EU, pa ćete to napraviti i vi. Nakon što otprilike šest mjeseci je bilo smanjenje PDV-a sa 25 na 13% za neke druge potrepštine, pa su bile smanjene i za menstrualne potrepštine. I uopće ne razumijem zašto to nije bilo jedna od stvari gdje smo se mogli zajedno složiti, zajedno odraditi posao, kao što imam priliku sad čuti i kao što pravobraniteljica ima priliku čuti, da i oni koji sjede s desne strane i s lijeve strane ove govornice, pa bez obzira, odnosno u ovoj sabornici da ćemo podržati ovo Izvješće. Ali ono o čemu treba progovarati, treba progovarati o menstrualnom siromaštvu, dakle o menstrualnom siromaštvu koji u Hrvatskoj nedostupnost menstrualnih potrepština, da ima još uvijek djevojaka, djevojaka, žena koje si to ne mogu priuštiti, da još uvijek ima onih koji zaista koriste različite da ne spominjem što sve i o tome treba progovoriti. Mi o tome trebamo progovoriti. S jedinica lokalne samouprave sa državne razine može se osigurati ono što smo kroz proračun uspjeli kroz, dakle jedan od amandmana koji je na proračun bio usvojen, bio je usvojen za pravo za mogućnost smanjenje menstrualnog siromaštva. Ali bilo bi zgodno znati rezultat. Bilo bi zgodno vidjeti što je država na toj razini napravila, što su pojedine jedinice lokalne samouprave napravile i način na koji se to može realizirati je napraviti. Papir je jedno, stvarnost je nešto drugo. Bit će zgodno vidjeti krajem godine koji naravno ide vrlo brzo, za čas će doći tu. Dobit ćemo i proračun i bit će zanimljivo vidjeti u realizaciji što ste kad ste prihvatili amandman što je stvarno napravljeno, financijskom pogledu. Ja ću se u pojedinačnoj raspravi malo više osvrnuti na žene u sportu i na žene koje su u riziku od višestruke diskriminacije. To su žene sa invaliditetom, žene koje su pripadnice nacionalnih manjina. Ovdje još u ime kluba želim naglasiti nešto, a to je ograničeno pravo na prekid trudnoće i one molitelje ispred bolnica. Dakle, mi imamo uobičajenu situaciju da ispred bolnica imamo molitelje koji zapravo još više stigmatiziraju te žene, još više utječu na sve zajedno. Imamo jednu zemlju za koju se svi možemo složiti da je katolička, a to je Španjolska koja je uvela kazne i ograničila molitelje ispred bolnica. Australija je bila jedna od prvih zemalja koja je te molitelje ispred bolnica koji odvraćaju i koji zapravo mole za život ograničila udaljenost koja može biti od bolnica. je to jednako tako činjenica. Imamo nekoliko stvari u novije vrijeme što nam se događa i što je evidentirano to su molitelji oko bolnica, to su liječnici koji se, koji zapravo se prizivaju na savjest, ali na taj način ograničavaju pravo žena. I naravno imamo onu prvu subotu u mjesecu ako se ne varam, one klečavce na gradskim trgovima. Sve to kolegice i kolege utječe na procese uopće demokracije u Hrvatskoj, sve to utječe i na procese koji će kroz neka izvješća za 2022. i 2023. jednako tako biti prepoznati u Izvješću za ravnopravnost spolova. Da li Evo prije sljedeće rasprave da pozdravimo studente Fakulteta Hrvatskih studija koji su naši gosti. Hvala vam poštovani predsjedavajući, pravobraniteljice sa suradnicima, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege, opet i ovaj puta raspravljamo o izvješću pravobraniteljice sa velikim zakašnjenjem kad su podaci već djelom zastarjeli i to nije slučajno to je važno reći. Sva izvješća, svih nezavisnih institucija u ovaj sabor dolaze prekasno, prekasno, a osobito ona koje podnose pravobraniteljice. Pučka pravobraniteljica je nedavno održala press konferenciju kako bi predstavila svoje izvješće za prošlu godinu i kako bi javnost pokušala upoznati sa poteškoćama hrvatskih građana u ostvarivanju ljudskih prava, sa diskriminacijom koju neki od njih proživljavaju i kako bi jasno iskomunicirala prijedloge za poboljšanje, ali nažalost na toj pressici ona je također upozorila da sabor ignorira izvješća, stavlja ih prekasno na dnevni red, stavlja ih na dnevni red kad ona izgube smisao i jasno je zašto se to tako radi. To se tako radi zato što ta izvješća nezavisnih institucija pokazuju drugačiju sliku od one koju premijer kontinuirano nudi. Dakle, ta izvješća ne pokazuju fotošopiranu stvarnost Andreja Plenkovića radi čega se guraju duboko u ladicu. No, da se vratimo na temu ovoga izvješća. Ono je iscrpno, kvalitetno i dobro reflektira ogroman posao kojeg je ured pravobraniteljice odradio u zahtjevnoj 2021., dakle radi se o 2.327 predmeta, o 6 europskih odnosno međunarodnih projekata, o zaista velikom broju javnih istupa i aktivnosti koje su mahom imale za svrhu promociju načela ravnopravnosti spolova. Od tih 2.000 i nešto predmeta 710 odnosilo se na pritužbe građanki ili građani u području zaštite od diskriminacije. U cjelovitom izvješću opisani su i najznačajniji slučajevi iz prakse. Sadrži 64 opisa slučajeva postupanja i 125 preporuka raznim društvenim dionicima koji su zaduženi za provedbu mjera, politika, strategija, zakona i propisa u cilju u cilju postizanja pune ravnopravnosti žena i muškaraca. Do kraja izvještaje godine mislim da je to impresivan rezultat riješeno je 85 gotovo posto predmeta u kojima je utvrđena diskriminacija dakle, od njih 115 u 141 slučaju. Budući da institut pravobraniteljice nije izvršno ni sudbeno tijelo, ona provodi samo ispitni postupak i izdaje odluke i preporuke, ali je po saznanju za slučajeve i to pohvaljujemo i prijavljivala kaznena djela, tražila nadzor i dala inicijativu za izmjenu zakonskih propisa. U obavljanju poslova saznala je za povrede Zakona o ravnopravnosti spolova s obilježjima kaznenih djela i nadležnom državnom odvjetništvu prijavila sumnju s tim u vezi u 15 slučaja, sumnju na počinjenje prekršajnog djela u 2 slučaja, a nadzor od strane Državnog inspektorata je zatražila u 2 slučaja, ostalo je nezavršenih u trenutku dakle kada se je predalo izvješće 95 slučajeva iz 2021. Dakle, tu je ishod bio nepoznat do kraja izvještajnog razdoblja. E sad, specifična područja. Ako pogledamo stanje na tržištu rada i dalje je jasno da su žene u većini kada dođe do ostvarivanja radno socijalnih prava odnosno poteškoća ostvarivanja tih prava da čine većinu nezaposlenih, da čine većinu zaposlenih na potplaćenim poslovima, da su i dalje u velikoj većini upravo žene žrtve seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, a da su i dalje u manjini kada dođe do visokih pozicija odlučivanja. Žene rade više i zarađuju manje, u mirovini zarađuju još manje pa su mnoge primorane raditi debelo nakon 65 kako bi se doslovce prehranile. Podsjećam da su žene starije od 65 najugroženija skupina u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. To je slika Hrvatske. Žene od 65 su najugroženija skupina u Hrvatskoj. To je Plenkovićeva Hrvatska. Možda bi društveni položaj žena popravilo da nas više participira u političkom životu, no tu nije došlo do značajnih pomaka. Nakon lokalnih izbora zastupljenost žena podigla se sa 24,7 na 27%. Zanimljivo je kako DORH vidi ideju zastupljenosti žena u političkom životu u Hrvatskoj. On je naime stranku Možemo prijavio za kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova jer smo u Osijeku na listama imali previše žena. Srećom Prekršajni sud je puno bolje razumio puno bolje smisao i svrhu Zakona o ravnopravnosti spolova pa nas je oslobodio optužbi jer smisao te odredbe za DORH i druge koji ne razumiju o kvotama je u tome da bude više žena u politici jer su trenutno podzastupljene. Dakle, ne može ih biti previše na listama, kolege ne trebate se bojati možete na HDZ-ove liste staviti same žene. U izvješću pravobraniteljica upozorava da je izvještajno razdoblje obilježeno nizom manifestacija netolerancije, neuvažavanja, isključivost i nasilja u odnosu na pripadnike spolnih i radnih manjina. Dakle, na pripadnike LGBTIQ i da ih se neprimjereno dovodilo u kontekst s pedofilijom. Žao mi je da kolega koji su bili, koji su to radili, koji sjede u ovoj sabornici nisu sada tu da to čuju, dakle to ne smijete raditi to nije primjereno. Tijekom 2021. zabilježeno je gotovo dvostruko povećanje zločina iz mržnje motiviranog spolnim opredjeljenjem i rodnim identitetom, a nažalost prvi puta u zadnjih 10 godina zabilježeni su i slučajevi zločina iz mržnje u vrijeme održavanja Povorke Ponosa. Pravobraniteljica je reagirala priopćenjima i ukazivala na to da se kao društvo moramo raditi na inkluzivnosti i na jačem osuđivanju nasilja prema osobama koje spadaju u ranjive skupine. Što se tiče diskriminacije temeljem rodnog identiteta osobito se upozorava na diskriminaciju u kontekstu prava na zdravstvene usluge koje se tiču prilagodbe spola do kojih naši sugrađani još uvijek otežao dolaze. Kad smo kod zdravstvenih usluga izvješće upozorava na povećan broj pritužbi u području reproduktivnog zdravlja žena koje se tiču neodgovarajućeg postupanja prema ženama u rodilištima i ginekološkim ambulantama, ali također i na otežanu dostupnost ginekološke skrbi kao i otežani ili onemogućeni pristup prekidu trudnoće. I sad ono glavno. Dakle, godinu karakterizira nastavak rasta broja počinjenih kaznenih djela u obitelji i među bliskim osobama, 7 godinu za redom. Počinjeno je 6.452 djela. To je 12% više među bliskim osobama, dakle u odnosu na 2020. 5% je više kaznenih djela iz čl. 179.a Kaznenog zakona nasilje u obitelji, stradalo je 6.656 žrtava to je skoro 12% više nego u 2020., a 80% žrtava žrtava su naravno žene, dakle 738 žena žrtava nasilja više nego u 2020. 14 žena je ubijeno od tog broja njih 11 od strane bliskih osoba. Godinama pravobraniteljica upozorava da naš sustav borbe protiv nasilja prema ženama u obitelji zapravo odvraća žrtve nasilja od prijavljivanja lakših oblika nasilja, dakle ne odvraća počinitelje nego žrtve nasilja i onda nasilje eskalira i eskalira i eskalira dok ne dođe do faze kada ga je nemoguće trpjeti ili kriti jer su posljedice najčešće tragične. Ja mislim da u kontekstu društva u kojem držimo u kontekstu vijesti koje slušamo ovih dana bi ovo možda trebali te prijedloge pravobraniteljice ovoga puta čuti sa nekim novim ušima kolege iz vladajuće većine. To je također ne fotošopirana i prečesta fotografija Hrvatske femicid. U 2021. došlo je do porasta od 15,5% ukupnog broja kaznenih djela silovanja, za taj porast itekako su zaslužni sudovi koji daju preblage i nimalo odvraćajuće kazne kao i zakoni koji omogućuju daljnje maltretiranje žrtava. Podsjećam na slučajeve o kojima smo već govorili ovdje, o slučaju gdje je silovana žena rodila dijete, silovatelj je osuđen, no iz zatvora potražuje očinska prava i zakoni donijeti u ovoj sabornici mu to omogućuju. Podsjećam na slučaj kada je Kazneni sud načelniku Općine Lasinje Željku Prigorcu smanjio kaznu za silovanje jer je upisan u registar branitelja. Podsjećam na slučaj kada je Visoki kazneni sud smanjio kaznu silovatelju za silovanje djevojčice od osam godina jer je isti bio branitelj. To je slika Hrvatske. Evo jučer, prekjučer nova vijest o brutalno premlaćivanje i silovanje koje se dogodilo u 2018. silovatelj je dobio 20 mjeseci. To je slika Hrvatske. Mi ćemo naravno podržati ovo izvješće, zahvaljujemo se pravobraniteljici na opservacijama, na prijedlozima, na sugestijama prije svega, ali poručujemo hrvatskim građankama i građanima koji vole i cijene svoje majke, svoje sestre, svoje bake, svoje kćeri i svoje prijateljice dobro pazite koga ćete zaokružiti na idućim izborima. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Ovo izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2021.g. istovremeno je i pohvalno i zabrinjavajuće. Pohvalno zbog svoje sveobuhvatnosti i očito enormne predanosti radu pravobraniteljice Višnje Ljubičić, a zabrinjavajuće jer pokazuje neke neugodne međunarodno mjerljive istine o tome koliko se problemi iz ovog područja u Hrvatskoj tretiraju kao nedovoljno relevantni. U 2021.g. u okviru područja koje institucija prati može se reći da je u javnom prostoru vezano za tematiku ravnopravnosti spolova dominirala problematika spolnog uznemiravanja, temicida, menstrualnog siromaštva, političke participacije na lokalnoj razini. U 2021.g. Ured pravobraniteljice suočio se s iznimno velikim skokom pritužbi koje su se odnosile na seksualno uznemiravanje što je bilo potaknuto građanskim inicijativama „Nisam tražila“ i … tu. Mnoge su žrtve po prvi puta tada dobile priliku javno govoriti o svojim iskustvima zahvaljujući javnoj platformi za iznošenje svjedočenja vezano za spolno uznemiravanje i diskriminaciju. U 2019.g. Ured pravobraniteljice preporučio je Ministarstvu financija i Vladi smanjivanje poreza na dodanu vrijednost za ženske menstrualne potrepštine i to u skladu s rezolucijom EU i politikama oporezivanja u nacionalnom poreznom sustavu. Nakon što je upravo takav prijedlog zakona kolegice Mrak Taritaš u Saboru odbijen, Vlada je konačno izašla s prijedlogom za smanjenje stope PDV-a na menstrualne potrepštine. 2021. održani su lokalni izbori vezano za što je Ured pravobraniteljice dao iznimno puno priopćenja i surađivao s političkim strankama, posebno na lokalnoj razini vezano za podnošenje kandidacijskih lista, propisivanje i predržavanje propisnih kvota od 40% podzastupljenog spola. Ured pravobraniteljice pokrenuo je i podržao različite aktivnosti i inicijative npr. kampanju „Nije u redu u uredu“ gdje je nositeljica bila Organizacija civilnog društva CESI radi bolje zaštite prava i radnica i radnika s fokusom na trudnicama i na rodiljama i pritiscima koje doživljavaju na tržištu s obzirom na trudnoću i majčinstvo. Tijekom 2021. radilo se na ukupno2.327 predmeta, 2.227 otvorenih u 2021., a 100 predmeta prenesenih iz ranijih godina. Vidljivo je dakle da je rad ovog ureda iznimno bitan i da će još dugi niz godina očito i nažalost biti nužan za hrvatsko društvo. U cjelovitom izvješću nalazi se prikaz svih aktivnosti institucije 64 opisa slučajeva postupanja te prikaz trendova u područjima nadležnosti propisanih Zakonom o ravnopravnosti spolova kao i 125 preporuka raznim društvenim dionicima zaduženima za provedbu mjera politika, strategija, zakona i propisa u cilju postizanja pune ravnopravnosti žena i muškaraca. Uvjereni smo da će zaključke i preporuke iz ovog izvješća Vlada RH i HS razmotriti i primijeniti u tekućoj godini, a sve u zajedničkom cilju unapređenju ostvarenja ustavnog načela ravnopravnosti spolova. Klub Socijaldemokrata podržat će naravno Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2021.g. jer se iz njega jasno i nedvosmisleno vidi sa koliko detaljnom pažnjom i upornošću pravobraniteljica aktivno prati događanja u Hrvatskoj, ali i u okruženju, a koja se direktno i indirektno tiču svih pitanja koja su u ingerenciji njenog ureda. Njen ured prati analizira, upozorava i pomaže i daje preporuke i smjernice i ostalim akterima vezano za povrede postulata ravnopravnosti spolova na svim razinama i u svim oblicima, njen je rad sveobuhvatan i posvećen i na tome joj zahvaljujemo. Pozdravljamo sve aktivnosti koje pravobraniteljica potiče i provodi kako bi zaštitila jednu od najviših vrednota ustavnog poretka RH, a to je ravnopravnost spolova. Nažalost svake godine čitajući ova izvješća i izvješća svih Ureda pravobranitelja vidimo da još uvijek nismo društvo jednakih nego je naše društvo puno nejednakosti i neravnopravnosti gdje su žene značajno manje zastupljen spol u sferama i politike i javnoj sferi i poslovnoj i društvenoj sferi života. Ovo detaljno i iscrpno izvješće koje ste danas predstavili nije samo ogledalo vašeg rada, već i putokaz za sve nas i jasno pokazuje na kojim područjima kaskamo i koje su se novi momenti iznjedrili kao posljedica pandemijskih uvjeta življenja i u tim je područjima potreban dodatan angažman i nas zastupnica i da upozoravamo, inzistiramo na donošenju novih mjera i boljem provođenju postojećih. Iako se više od 100 godina borimo za Hrvatsku po mjeri njenih građanki za ravnopravnost spolova borba još nije gotova i neće biti sve dok se i dalje raspravlja o jazu u plaćama, rodno uvjetovanom nasilju, femicidu i svim ostalim preprekama s kojima se žene susreću, a pregledno i jasno su pobrojana u ovom izvješću. Svaka borba, svako zalaganje i svaka promjena počinje od svakog od nas tako i mi u klubu Socijaldemokrata krećemo od sebe ističući da nas vodi žena dok je u vodstvu kluba isti broj muškaraca i žena. Upozoravali smo na mnoge probleme i predlagali rješenja, napisali smo prijedlog izmjene Kaznenog zakona kako bi se femicid uvrstio kao zasebno kazneno djelo u zakon, a vladajući su to glatko odbili. 22. rujna prošle godine povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama saborski klub Socijaldemokrata uputio otvoreno pismo predsjedniku Vrhovnog suda Radovanu Dobroniću kako je nužno da sud kojim predsjeda odigra svoju ulogu rješavanja problema rodno uvjetovanog nasilja jer samo Vrhovni sud može mijenjati sudsku praksu u određivanju kazni za ova djela odnosno nedjela, ali nikakvu reakciju nismo dobili. Mjere koje su se izricale u brojnim dosadašnjim slučajevima nasilja koji su u konačnici rezultirali femicidom očito nisu zaštitili te žene, a u većini slučajeva radilo se već kažnjavanjem nasilnicima. Zaštitne mjere svakako moraju biti strože, moraju biti temeljene na kvalitetnim sigurnosnim provjerama i odgovornom razmišljanju prema žrtvi, moraju biti bolje kontrolirane u provedbi i sasvim sigurno moraju biti jasno propisane i ujednačeno se provoditi u cijeloj Hrvatskoj. Opetovano smo od vladinog Ureda za ravnopravnost spolova tražili da donese nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova s kojom se kasnilo sedam godina. Na kraju je taj ured donio Nacionalni plan koji ne mora proći saborsku raspravu, a taj je plan samo ne suvisla strategija za borbu protiv neravnopravnosti. Uoči ovogodišnjeg Međunarodnog dana žena poslali smo predsjedništvu Sabora inicijativu da jedan od salona ponese ime Savke Dabčević-Kučar kako bi uz sve muške salone imali jedan ženski, pa tako da barem simboličnom gestom promoviramo inkluzivnost i ravnopravnost, a odgovor još čekamo. Ponosni smo da su nakon nas inicijativu prihvatili i drugi klubovi i poslali svoje prijedloge. O svim zakonima gdje je to moguće raspravljali smo uvijek iz perspektive ravnopravnosti spolova, pisali amandmane na Zakon o radu kako bi se položaj radnica na hrvatskom tržištu rada popravio. Sve uzalud. U proceduru smo poslali i zaključak o seksualnom odgoju u skladu sa službenim mišljenjem Vlade RH na jednu od eu strategija, vidjet ćemo hoće li to proći. Koliko vladajući brinu o ravnopravnosti spolova najbolje govori činjenica koliko ministarstava ne ispunjava zakonsku obvezu da moraju imati akcijski plan o postizanju ravnopravnosti spolova istraživali smo i to, a podaci su porazni. U vrijeme kad svjedočimo propadanju društvenih vrijednosti, kad se u javnom govoru nerijetko čuje mržnja i poziv na nasilje, u vrijeme kad se i molitvom zagovara na ravnopravnost, u vrijeme kad i u samom HS-u nerijetko svjedočimo seksističkim ispadima iznimno je bitno boriti se protiv svega toga, pa čak i onda kad vam se čini da vam pokušaji ne uspijevaju. Odgovornost je na svima nama, bitno je ne odustajati. Klub zastupnika Socijaldemokrata daje punu podršku radu pravobraniteljici za ravnopravnost spolova i prihvat će ovo izvješće o radu. Hvala vam lijepa. Sad ćemo napravit pauzu pet minuta do glasovanja u podne je glasovanje.

Glasovalo je 121 zastupnica i zastupnik, 114 za i jedan suzdržani i 6 protiv, pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

121 zastupnica i zastupnik, 114 za i jedan suzdržani i 6 protiv, pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

idemo glasovati

Prije nego što dam zaključak na glasovanje imamo zahtjev za stankom, kolegice Jeckov izvolite.

121 zastupnica i zastupnik, 114 za i jedan suzdržani i 6 protiv, pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Glasovalo je 121 zastupnica i zastupnik, 114 za i jedan suzdržani i 6 protiv, pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Hvala vam lijepo predsjedavajući. Poštovana pravobraniteljice,

Željko (HDZ)** Mi se vraćamo na raspravu o našoj točci i u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku sad će govorit poštovana zastupnica Ružica Vukovac, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovana pravobraniteljice sa svojim suradnicima, poštovane kolegice i jedan kolega. Dakle dio izvješća koji je meni bio posebno interesantan i kojeg bi voljela ovdje prenijeti u što većoj mjeri koliko mi vrijeme bude dopustilo, je upravo taj o životu žena u ruralnom području. Dakle, pohvalila sam na početku pravobraniteljicu, način na koji je koncipirala ovo izvješće doista puno govori. Ja sam tražila određene podatke o tome koliko je primjerice žena uključeno u poljoprivredu u tom ruralnom prostoru, što su njihove zamjerke odnosno problemi s kojima se svakodnevno susreću, međutim toga skoro da nema, tako da mi ovo izvješće doista puno znači. Dakle o položaju žena u ruralnim područjima pravobraniteljica je naravno i tijekom '21.g. nastavila posvećivati posebnu pažnju imajući u vidu da se radi o osjetljivoj društvenoj skupini izloženoj riziku višestruke diskriminacije na što ukazuju ukazuju nažalost i brojni međunarodni dokumenti. S obzirom na to da su značajnije aktivnosti i istraživanja vezana uz problematiku položaja žena u ruralnim područjima u RH provedena daleke, dakle od 2009. do 2012., te da žene u ruralnim područjima još uvijek nisu dio javnih politika pravobraniteljica je u ovoj izvještajnoj godini nastavila ukazivati na nužnost proaktivnog pristupa i poduzimanja daljnjih kontinuiranih mjera u cilju izrade Nacionalne strategije koja bi se odnosila na položaj žena u tim seoskim područjima. I doista žalosti kako Ministarstvo poljoprivrede u svom očitovanju navodi da s obzirom na horizontalni i jednakopravan pristup u dostupnosti potpora i programa u izvještajnoj godini zapravo nije poduzimalo nikakove izdvojene aktivnosti usmjerene na izradu posebne Nacionalne strategije koja bi se odnosila na položaj žena u ruralnim područjima. Ministarstvo poljoprivrede također navodi da se provedbom mjera u okviru programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014. do 2020. doprinosilo između ostalog poboljšanju uvjeta života i rada u ruralnom prostoru za cjelokupno stanovništvo, dakle ovih područja neovisno o spolu. U svrhu jačanja rodne perspektive u politikama koje se odnose na žene u ruralnim područjima pravobraniteljica se uključivala i u postupak javnog savjetovanja na nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030., te je tom prilikom održala i sastanke s ministricom poljoprivrede vezano uz potrebu uvođenja načela ravnopravnosti spolova u sam nacrt Strategije poljoprivrede koja kao i sve javne politike treba biti rodno osjetljiva i kao takva prepoznati specifične potrebe žena na selu. Primjedbe pravobraniteljice na Strategiju poljoprivrede prihvaćene su na način da je jače istaknuta uloga žena u ruralnim područjima putem dopuna i to u uvodnom poglavlju, poglavlju o strateškoj viziji te kod provedbenih mehanizama prvenstveno potpora pokretanju poslovanja te uvođenje programa u razvoj vještina. Ministarstvo poljoprivrede je u odgovoru na prijedloge pravobraniteljice ujedno navelo kako se i pojedini prijedlozi mogu razmotriti na razini mjera koje će biti razrađene u provedbenim dokumentima. imamo i obvezu imati u vidu da zajednička poljoprivredna politika za naredno razdoblje, dakle ono od 2023. do 2027. nalaže državama članicama da moraju dakle ravnopravnost spolova i povećanje sudjelovanja žena u poljoprivredi, dakle moraju biti sadržani u ciljevima nacionalnih strateških planova te da sve države članice moraju utvrditi stanje i potrebe u tom području i onda sukladno tome dizajnirati prikladne mjere kojima će ih se i adresirati. U tom kontekstu je onda naknadno i Ministarstvo poljoprivrede u svom očitovanju na upit pravobraniteljice navelo da tijekom planiranja, donošenja i provedbe strateških dokumenata bude imalo odnosno imat će i ima u vidu rodnu perspektivu kao i potrebu i obvezu za osnaživanjem položaja žena u ruralnim područjima budući da one predstavljaju značajan društveni potencijal. Ministarstvo poljoprivrede u svom očitovanju navodi da nije posebno provodilo opsežnije istraživanje o položaju i potrebama žena u ruralnim područjima te o njihovom utjecaju na razvoj ruralnih područja i posebne državne skrbi. Mene to žalosti. No, Ministarstvo poljoprivrede također ističe da je sredstvima mjere 20, 20, dakle tehnička pomoć iz programa ruralnog razvoja u sklopu godišnjeg akcijskog plana nacionalne ruralne mreže financirana izrada studije socioekonomske nejednakosti na relaciji selo grad, izgradnja baze znanja u kontekstu provedbe mjera ruralnoga razvoja koju je od listopada 2020. do siječnja 2021. i izradio Institut za etnologiju i folkloristiku. U okviru ovog studija nalazi se i poglavlje rodna perspektiva u procjeni socioekonomskih nejednakosti ruralnih područja, položaj žena kao indikator društvenih promjena u kojem se prikazuju osnovni demografski pokazatelji kao i podaci o obrazovanju, zaposlenosti poljoprivrednom sektoru, usluga skrbi i zdravstvenim uslugama u odnosu na spol i dimenziju urbanog i onog ruralnog. Pravobraniteljica je dakle sudjelovala tome sam i sama svjedočila na tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu poljoprivredu Hrvatskoga sabora pod nazivom Položaj žena u ruralnim područjima te je izdala javno priopćenje povodom obilježavanja Međunarodnog dana ruralnih žena kojeg inače obilježavamo 15. listopada, a koje je bilo popraćeno od strane medija. U svim istupima tijekom izvještajne godine pravobraniteljica je naglašavala nužnost da se kroz međusektorsku suradnju pristupi provođenju cjelovitog istraživanja o položaju žena u ruralnim područjima, a koji će onda biti osnova donošenju nacionalne strategije ili posebnih mjera koje bi se odnosile na na položaj žena u ruralnim područjima kao i na pokretanje aktivnosti daljnjeg osnaživanja i edukacije žena radi jačanja njihovog ekonomskog i društvenog statusa. Prema podacima same Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o broju poljoprivrednika upisanih u upisnik poljoprivrednika, govorim o podacima do kraja 2021., u RH djelovalo je 50.235 poljoprivrednica u svim organizacijskim oblicima što čini 30% ukupnog broja poljoprivrednika. Najveći broj poljoprivrednika u RH djeluje kroz organizacijski oblik obiteljskog gospodarstva, dakle više od 80% poljoprivrednika te sukladno tome onda i najveći broj žena je u tom segmentu. Dakle, njih 41.714 upravlja svojim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom. Gledajući udjele žena kao nositeljica ili odgovornih osoba poljoprivrednog gospodarstva najveći udio ih je dakle u obliku samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva. Dakle, njih 31% nakon čega onda slijedi organizacijski oblik samog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva s 30% žena nositeljica te onda slijede trgovačka društva s 27% žena u svojstvu odgovornih osoba. Najmanje žena kao odgovornih osoba nalazi se u zadrugama svega 18% te u obrtima 20%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, a temeljeno na popisu poljoprivrede iz 2020. od 139.472 nositelja gospodarstva koji rade na gospodarstvu 38.641 dakle, 28% su žene. Nadalje, na gospodarstvu kao članice obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava radi 54% žena, dakle njih 89.938, a još njih 42% dakle 128.579 kao dio obitelji rade na svom OPG-u. Razvrstano prema županijama podaci Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pokazuju da izvan prosječni broj poljoprivrednica u u svim organizacijskim oblicima poljoprivrednih gospodarstava imaju županije sjeverne i središnje Hrvatske te Lika i Gorski kotar odnosno riječko primorje. Promatrano prema dobi nositeljica poljoprivrednih gospodarstava i samoopskrbnog gospodarstva gotovo polovica žena starija je od 65 godina odnosno svega njih 9% mlađe je od 39 godina, za razliku od 15% muškaraca …/Upadica: u dobnoj skupini do 39 među svim muškarcima. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Idemo na pojedinačne rasprave i prva će govoriti poštovana zastupnica Andreja Marić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, državna tajnice, Izrazito je važno govoriti o nejednakostima u plaćama između žena i muškaraca, tu ste dali veliki naglasak i o tome će trebati još ponavljati. Međutim, također je izrazito važno govoriti o još jednom dijelu, a to je usklađivanje privatnog i radnog odnosno poslovnog života. Tako smo i mi u Forumu žena SDP-a Hrvatske naglasak stavili također na taj problem pa evo žao nam je što niste mogli doći na našu tematsku sjednicu u ožujku, ali vjerujem da ćemo zajedničkim snagama pokušati i iskristalizirati probleme s kojima se susreću žene, osvijestiti o tome i naći rješenja. Nama su se tada pridružile i članice organizacije CESI tako da smo evo zaista govorili o problemu i nadam se da će to biti jedan doprinos da se promijeni dosadašnja paradigma. A kako stvari stoje? Znači stvari stoje tako da je još uvijek neplaćeni rad u kući u kući ustvari ženski, znači najvećim dijelom ti neplaćeni poslovi su naravno kućanski poslovi poput kuhanja, čišćenja, glačanja, pospremanja, ali tu također uključujemo i skrb odnosno brigu o obitelji, o članovima kućanstva, o djeci, o starijima i supružnicima. i supružnicima. Tako da zapravo o tom neplaćenom radu u kući možemo govoriti kao o radu koji služi svim članovima obitelji ili kućanstvu. Tu nije samo riječ o aktivnostima koje je potrebno obaviti i koje su vidljive već je tu riječ i o nevidljivom radu koji se odnosi na emocije, na interakciju zapravo zahvaća društvene reprodukcije tako evo i po nekakvim definicijama. Obavljanje tih svih kućanskih obaveza i briga za obitelj mnogi nazivaju radom iz ljubavi i automatski se to taj teret posla zapravo stavlja na ženska ramena. 2017. je provedeno istraživanje koje je provela dr.sc. Ksenija Klasnić s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu koje je pokazalo da čak 83% većinu rutinskih kućanskih poslova obavljaju žene. U 16,6% veza oba partnera većinu rutinskih kućanskih poslova obavljaju ravnopravno dok u samo 0,4% veza muškarci su ti koji obavljaju sve ili većinu poslova po kući. Ovo nije samo problem Hrvatske, naravno da postoje problemi i u drugim zemljama u svijetu, dakle nigdje nisu kućanski poslovi potpuno ravnopravno podijeljeni, međutim kako ste vi naveli zapravo pravobraniteljice u uvodnom obrazlaganju ili u replici gdje ste mi već odgovarali da postoje iskustva iz drugih zemalja koja samo treba zapravo prenijeti na našu zemlju i izvući ono najbolje. Žene definitivno više vremena obavljaju te kućanske aktivnosti i skrb za obitelj za svoje ukućane, to je s jedne strane, a s druge strane mijenja se ipak nekakva društvena paradigma u smislu da se od njih očekuje naravno i participiranje u radu, participiranje u nekakvim javnim dužnostima, pa zašto se više ne bavite politikom politikom itd., a zapravo nismo možda dovoljno svjesni da bi se mnoge žene i rado uključile u te druge vidove i u puno radno vrijeme itd., ali jednostavno teret brige za obitelj za sav ovaj kućanski neplaćeni rad ide kao što sam rekla na njihova ramena. Tako da je upravo velika prepreka za postizanje ekonomske neovisnosti i nekakav napredak u karijeri upravo opterećenje sa tim dvostrukim poslom. Dođeš nakon osam, devet sati rada kući i onda te čeka zapravo druga smjena. Tamo negdje 2020. je Organizacija OXFAM podnijela izvještaj o nepravdi i siromaštvu prema kojem upravo zbog opterećenosti neplaćenim poslovima preko 42% žena radne dobi u usporedbi sa 6% muškaraca djeluje na tržištu rada, dakle zapravo su u kući i bave svim ovim neplaćenim kućanskim poslovima koji se daju izračunati. Znamo koliko je cijena pojedine te usluge pa onda vidimo da mnoge žene mjesečno i po 4,5 do 5.000 kuna odrade. Koja su rješenja? Rješenja postoje, znači treba raditi na politikama promicanja pravednije raspodijele skrbi u kućanstvu jer nama naš suprug ne pomaže meni nego radi nešto za obitelj, pa ćemo se na taj način podijeliti. Treba promijeniti politike roditeljskih dopusta, fleksibilni radni angažman dakle rješenja koja bi olakšala i predškolski odgoj i obrazovanje, skrb za starije, bolesne i nemoćne, novčane i porezne olakšice i različite pakete mjera koja moramo evo odraditi kao društvo. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala kolegice Marić. Hvala lijepa potpredsjedniče HS-a. Poštovana kolegice Marić. U izvješću vidimo da na tržištu rada postoje područja sa dominacijom muških zaposlenika, područja sa dominacijom ženskih zaposlenika jedno od područja gdje dominiraju žene je područje iz kojeg dolazimo vi i ja to je područje zdravstva i područja socijalne skrbi. Vidimo u izvješću da je u padu padu je razlika između prosječne plaće muškaraca i žena, međutim jedno od područja gdje je još uvijek vidljiv rodni jaz je upravo područje zdravstva. Pa me zanima što vi mislite da treba učiniti, što se može učiniti kako bi se taj rodni jaz u plaćama u zdravstvenom sektoru smanjio odnosno popravio na bolje za žene? Hvala lijepa. **Radin, Hvala lijepa. …/Upadica Radin: Da, možete odgovoriti, izvolite./… Hvala lijepa, pa čekam da me velite pa ne velite ništa. Dakle, široko je zapravo ovo za objašnjavanje pa trebam evo sad u nekakvom kratkom vremenu. Znamo kakve su plaće sramotne i spremačica i kuharica koji zapravo nemaju niti onaj minimalac po nekakvim svojim koeficijentima, a onda se doštuka toliko da mogu dobiti minimalac. Medicinske sestre kojih nedostaje to i vi i ja jako dobro znamo, a mislim da i ministar, evo četri do pet tisuća u Hrvatskoj pa onda žene zapravo rade duple poslove, znate i sami kako to izgleda pa se onda iscrpljuju ostaju u kući, opet jel i briga za članove obitelji pa bolovanja pa opet manja plaća itd.. Prema tome, znamo koji su nam problemi u smislu gdje nam nedostaje djelatnica gdje bi trebalo pojačati plaće, promijeniti koeficijente, to smo sve skupa tražili, pa dok se to sve skupa ne promijeni onda ćemo teško zapravo omogućiti da i te žene i majke mogu uopće dostojanstveno živjeti od tih svojih zapravo minimalnih plaća kakve su evo recimo u zdravstvu i socijali. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Marić, dosta ste govorili o obavljanju kućanskih poslova, kako žena nakon završenog rada na radnom mjestu čeka i tzv. druga smjena. Iz ovog izvješća vidimo da je u RH svega 3,9% muškaraca, očeva, se odlučilo na korištenje rodiljne i roditeljske potpore. nešto niže od 4% muškaraca zaista dočeka svoje žene onako kako žene obično dočekaju svoje muškarce, da će to biti uz brigu za bebu i obavljanje onih kućanskih poslova ili ovi muškarci uglavnom ovome pribjegavaju jer imaju niža primanja, jer možda to vrijeme će koristiti za neke druge poslove i ženu će uz sve ono dočekati i briga o bebi i svi kućanski poslovi nakon rada na radnom mjestu? Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Imamo različitih primjera, znači imamo one muškarce u tom jel malom postotku koji se odlučuju na korištenje tog dopusta koji zaista idu zato što eto je nekakva manja plaća, pa onda čisto da ne budu u gubitku, ali znam i dosta primjera koji imaju pristojna primanja, ali jednostavno su dovoljno osviješteni da pokušaju kolko tolko pobliže svojoj supruzi zapravo participirati i u odgoju djeteta i u zapravo kućanskih poslovima itd., tako da ima svijetlih primjera. Evo moj brat visokopozicionirani u jednoj jel firmi, dobro plaćen itd., ali će sad sa bebom ostati par mjeseci ovaj upravo zato da ono da da svoj doprinos da i supruga može isto svoju karijeru i dalje razvijati, tako da ima različitih primjera, ali mislim da treba poticati i društvo i mijenjati tu paradigmu da eto žena mora sjedit kući godinu dana ili 6 mjeseci, a muškarac eto nek se bavi karijerom, to treba mijenjati. jednu zajedničku, jedan zajednički pogled odbacivanja onog liberalnog individualizma koji u ovoj vašoj raspravi ste više puta, mada niste na taj način to spomenuli, zapravo kritizirali, ja bih dodao možda jednu dimenziju, a to je kada poslodavac diskriminira žene upravo zbog toga što žele biti majke odnosno traži garancije da ne budu majke jer inače neće moći napredovat ili neće biti zaposlene i to doista stvara jedan ogroman pritisak na žene i jedan oblik diskriminacije koji možda i u ovom izvješću nije dovoljno, nije dovoljno reflektirano, ne kažem da nije, ali nije dovoljno reflektirano, možda i u ovom izvješću ima puno još liberalnog individualizma reflektiranog u tom tekstu, a time se ne slažemo ni vi ni ja. **Radin, Furio (Nezavisni)** Fala lijepa. Odgovor. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Prvo vam moram reći da ovoga ne treba ić s predrasudama, ima i tu ovaj ljudi koji imaju određene vrednote i nisu ateisti ako ćemo o tom pričat. A druga stvar je slijedeća, potpuno se slažem s ovim što ste rekli, zapravo se mi svi skupa pa grozimo zapravo situacija kad dođete na razgovor za posao i onda te prvo pita koliko imaš djece i kolko misliš biti trudna, mislim to je prestrašno i protiv toga se treba boriti, ali ne sada tu isticati eto sad je uloga majke jedino što je ženino jel nego je tu ono što mi svi skupa ističemo, a to je da se ženu zadnju pita i prvu i zadnju, dakle pravo na izbor. Nemojmo se sad tu skoncentrirati pobačaj, ovo, ono, znači pravo na izbor žene uključuje jednu širu dimenziju, a to je ako se neka žena odluči da želi imati ne znam troje-četvero djece, pola radnog vremena, njezino je pravo, ako se odluči razvijat karijeru i želi uz to imati djece mora imati podršku i obitelji i partnera i sredine u kojoj radi i cijelog društva, znači pravo žene na izbor i tu ćemo se vjerujem složiti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Fala lijepa. Nemate više replika. Nešto me asociralo na, vi niste bili ovdje kada je gospodin…/Govornik se ne razumije/…borbu protiv anarholiberala, ne znam jeste čuli nešto o tome. Gđa. Anka Mrak-Taritaš pojedinačna rasprava, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, državna tajnice, kolegice i kolege. Kao što sam već rekla u raspravi ću se malo više koncentrirat na žene u sportu i uloga i značaj, ali ne mogu a ne reagirati na ovu zadnje, zadnju repliku koja je bila i sjetit se jedne situacije pred nekakvih 10-tak godina kad smo primali i zapošljavali, dakle bio je veliki natječaj i razgovarali su s njima, ja sam samo bila, bila sam na čelu tog jednog velikog tima i ja sam prošla i na razgovoru je bila jedna mlada žena i ja kažem samo da vas pitam jel imate djece i ona meni onak tiho kaže imam jedno, ja velim recite to glasno, to vam je što se mene tiče prednost, a ne mana. Dakle imati djecu, vodit računa, dakle o, o, o nekakvom, da, da probaš napravit ravnotežu između svih vidova svog života je za mene prednost, a ne mana i to tako treba bit i tu ću se sada vezati na ono što zapravo sam i željela jače naglasiti, a to su žene u sportu. Izuzetno Izuzetno važna je uloga kao što sam imala i repliku i rekla već i pravobraniteljici i odnos prema da sudovi isto sude tako je i ta važna uloga žene u sportu i to ne samo žene koje se takmiče, žene koje se sude, nego i žene koje su u pojedinim upravljačkim tijelima. Dakle mi imamo i to možete vidjeti, ako imate mogućnost sa olimpijskih igara prenositi dva takmičenja ako se naše televizije odluče paralelno prenositi dva takmičenja, prije će prenosit takmičenje u kojem sudjeluju dečki iako je možda niže rangirano i za nešto niže nego u koje sudjeluju žene iako je možda dakle djevojke i više rangirane ili bilo šta. I to je jedna od stvari na kojem između ostalog mi moramo djelovati, moramo utjecati, moramo o tome govoriti. Danas je velika rasprava na razini Međunarodnog olimpijskog odbora o transrodnom, dakle transrodnim osobama sjetite se one djevojke koja je trčala na 800 metara dolazila je ne mogu se sjetiti kako se zove, dakle ja sam, dolazila je iz Južnoafričke Republike i rasprava hormonima. Ne tako davno je bio jedan odličan film o ženama iz bivše istočne Njemačke i hormonima koje su oni bili u smislu dopinga u kojem su, kojeg primali da bi postizali veće rezultate u sportu. Dakle, ta osjetljivost i ta želja da u sportu budeš što veći, što uspješniji je izuzetno važno i taj odnos prema ženama kao sportašicama odnos prema dopingu, odnos prema sredstvima koja se koriste, odnos prema različitim stvarima, rasprave na svjetskoj razini se zaista vrlo žestoke vode i trebaju se voditi i treba o tome govoriti. U ovom izvješću je ukazala pravobraniteljica na jedan drugi slučaj koji naravno ima veza i sa onom, mislim mojim uvodom, a to je da je rukometna sutkinja bila uklonjena s Međunarodne liste rukometnih sudaca zbog svoje trudnoće. Dakle, što ćemo očekivati o nekakvim drugim sustavima ili bilo što kad je ona bila dakle na, doći na Međunarodnu listu sudaca je izuzetno veliki napor, veliki rad i sve zajedno i sad te oni s te liste uklone zato zbog trudnoće. Dakle, apsolutno nešto o čemu treba progovarati, mi progovaramo o ženama kad se trebaju zaposliti i kad idu na posao, ali i ovo je tema o kojem treba progovarati treba progovarati i treba govoriti. Ja sam u svom životnom i radnom vijeku bila na čelu jednog saveza, sportskog, koji inače, dakle bila sam predsjednica Hrvatskog jedriličarskog saveza i Hrvatski jedriličarski savez vi uvijek gledate u kontekstu dečkih. Dakle, već i sad odluka na međunarodnim, sa međunarodnih razina da moraju biti na Olimpijskim igrama jednako, jednaki broj utrka samaca muških i jednaki broj utrka samaca ženskih. Radi se, rade se mješovite posade muško ženski zapravo da se potiče sport. taj sport još uvijek imate taj problem cure u sportu koje u jednom času zbog različitih stvari se ne odluče bavit, ali ono čemu trebamo voditi računa su ove upravljačke strukture jer netko tko je bio dobar sportaš je dobro da ide u upravljačke strukture, netko tko se s tim bavi može puno doprinijeti za pravo statusu o žena u sportu. Hvala. između ostaloga i na upravljačke pozicije u sportu i zapravo imenovanja u određene institucije. Mi smo jučer imali Odbor za obitelj, mlade i sport gdje smo donijeli odluku o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport. I u načelu od tih 13 imena samo 2 su žene. Ja sam naravno ovaj tu dala primjedbu i u svoje ime i u ime kluba i u tom smislu smo bili suzdržani jer je neprihvatljivo jednostavno da od 13 članova i članica samo 2 su žene. To zapravo govori u prilog tome da moramo više osvijestiti i naše u krajnjoj liniji saveze, ali i čelnike državnih, tijela državne uprave koji imenuju ove članove i članice u Nacionalno vijeće za sport, a ne samo da sliježu ramenima je čujte mi smo poslali poziv pa su oni imenovali samo muške. …/Upadica: Hvala./… Mislim to jednostavno treba mijenjati, dakle na svim razinama …/Upadica: Hvala Hvala lijepo. Dakle kolegice Marić, činjenica dakle to što ste vi sve rekli su činjenice. U trenutku, ja mogu govorit uvijek nekako nastojim govoriti iz vlastitih, iz vlastite kože, iz vlastitog iskustva. Ja kad sam bila predsjednica Hrvatskog jedriličarskog saveza onda imate međunarodnu dakle razinu i bio je jedan sastanak na međunarodnoj razini. Od svih zemalja, dakle tad nema EU nego su sve, sve zemlje Europe koje su bile mi se tamo dijelimo po nekakvim regijama sjever, jug to je sad nevažno, samo je još bila jedna predsjednica i to Turske. Dakle, turski jedriličarski savez je u tom trenutku imao predsjednicu na čelu. Niti jedan od ovih Skandinavaca, niti nitko od, ne znam od Engleza koji su nositelji perjanice razvoja i jedrenja nisu bile žene. I tu vam je sad borba i na međunarodnoj razini, dakle ono što mi vidimo kod sebe se vidi i na međunarodnoj razini da se vrlo teško probija. Dakle, i u sportu su ti stakleni stropovi savršeni. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Mrak Taritaš, tema rodne ravnopravnosti i u sportu je vrlo važna i zapravo ja dolazim iz jednog ne toliko popularnog sporta u Hrvatskoj hokeja na ledu gdje svjetska federacija hokeja na ledu proteklih nekoliko godina ulaže velika sredstva u promociju ženskog hokeja na ledu, ali evo vi ste spomenuli jedrenje, ako pogledamo i sportske komentatore vrlo je malo sportskih komentatorica, mi smo imali Milku Babović koja je bila doajenka hrvatskog sportskog novinarstva. Sad smo imali na proteklim Olimpijskim igrama Zrinku Grancelić koja je fantastično prenosila i za one koji ne prate jedrenje to je bilo ovako vrlo, vrlo originalno. Dakle, puno je tu područja ali ipak mislim da tamo gdje je rodna ravnopravnost bolje zastupljena recimo u skandinavskim zemljama je ipak se vidi velika razlika. Možda na jedrenju ne, ali košarka, rukomet, nogomet tu je ipak puno značajnije i značaj tih svjetskih federacija. **Radin, Hvala lijepo. Dakle, vide se, vidi se napredak i vide se razlike. Vidi se pogotovo dakle vidite da na svjetskom prvenstvu u muškom rukometu sude žene. Vidite da na nogometu dakle da na Svjetskom nogometnom prvenstvu već imate dakle sutkinje su žene, dakle to je već poprilično veliki napredak. Zaista spomenuli ste Zrinku koja ima dugo, dugo iskustvo u praćenju jedrenja, ona je vrsna, ona je između ostalog i jedriličarka. Meni je za nju žao da kad je ona otišla na HRT je otišla u redakciju gdje se je krenula baviti politikom, da nije otišla u redakciju gdje se bavi sportom jer je tu i i uvijek kad treba nešto u sport se zove Zrinka jel ima tu dugogodišnje iskustvo i sve ostalo, dakle ona je dugo godina baš to pratila. I apsolutno ste u pravu, dakle na svim razinama vi zapravo morate vodit računa da žene čine više od 50% stanovništva,

Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovana kolegice. Evo s obzirom da sam i ja kao liječnik na određeni način povezan i sa sportom i djelujem kao sportski djelatnik naravno da mi je ova tema također zanimljiva. Smatram da svi trebamo pohvaliti pravobraniteljicu upravo zbog promocije ženskog sporta i kroz ovaj projekt koji je započeo HOO, to je projekt pod imenom „Gleda se žena u sportu“ gdje je stavljen veliki naglasak upravo na položaj i promociju ženskog sporta, ali se dotiče upravo i teme koju je kolegica Marić spomenula, a i vi, a to je tema pozicije žena na upravljačkim pozicijama na svima razinama sporta gdje evo stvarno vidimo da su žene tu dosta slabo zastupljene. Naravno da treba podržati i medijsko praćenje u promociji ženskog sporta, vidjeli smo evo nedavno na rukometnoj utakmici u Slavonskom Brodu koja je bila dovoljno medijski izreklamirana da bi se dvorana i dodatno popunila do zadnjeg mjesta, a velika podrška rezultirala je i pobjedom ženske rukometne reprezentacije u kvalifikacijama. Hvala. Hvala lijepo. Kolega dobro da ste spomenuli ovaj medijski dakle medijski je isto važno, mediji isto puno toga mogu napraviti na promociji i ako se dovoljno dobro pripremi napravi se dobra promocija i zaista oni koji prate sport će pratiti, prate i muški i ženski sport. Dakle, onaj tko prati sport neće zatvoriti i reći e sad ženski sport neću pratiti. Ja sam imala dakle u svom putu imali smo veliki problem jer nam je uvijek televizija rekla da jedrenje nije interesantno, a onda se pokazalo da ako dobro odradite cijelu priču da i jedrenje može biti interesantno da nekom koji sad jel se jedri trokut, štap ili bilo šta kaže ček malo nemoj me, ali može biti interesantno jer su te televizične slike i jako je važan taj medijski dio. Važno je da medijski pokažemo da zapravo da djevojke i žene u sportu da mogu biti medijski atraktivno ko i muški sport. Dakle, na svim razinama se moramo potruditi više. Hvala. nemate više replika. I sada g. Ivan Ćelić, pojedinačna rasprava. Izvolite. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana gospođo pravobraniteljice sa svojim suradnicima. Ja još jednom želim zahvaliti na svemu što činite u promicanju rodne jednakosti i rodne ravnopravnosti kroz Ured pučke pravobraniteljice i kada govorimo o rizicima višestruke diskriminacije, naravno posebno ću se osvrnuti na onu populaciju s kojom ja radim već više od 20 godina, možda jedan tehnički termin danas u cilju destigmatizacije se sve manje koristi pojam žena ovisnica nego se govori o ženama koje uzimaju različite psihoaktivne tvari, što naravno uključuje i alkohol i ilegalne supstance zato što nisu nužno sve žene koje konzumiraju različite psihoaktivne tvari ovisnice nego mogu biti u toj kategoriji problematičnog uzimanja. desetak godina se smatralo da je intravensko uzimanje droga isključivao vezano uz opijatsku ovisnost, danas znamo da se nažalost uzima i u nekim neredovitim intervalima i različite stimulativne droge. Dakle, problem koji ste vi dotaknuli, problem žena koje uzimaju psihoaktivne tvari koje neposredno izlaze iz penalnih institucija ostaju bez zdravstvenog osiguranja, vrlo im je teško naći obiteljskog liječnika. Evo sad imam na odjelu jednu takvu ženu koja jednostavno našla se u određenom zrakopraznom prostoru i koja je putem jedne nevladine organizacije došla kod nas na odjel i u tom periodu ćemo pokušati riješiti te administrativne probleme. Također što ste spomenuli premda se tu tri stranice, ali sasvim dovoljno problem rodilja koje imaju problem uzimanja psihoaktivnih tvari kao jedne osobito vulnerabilne populacije stigmatizirajuće populacije i jedan od razloga zašto je manji odziv osoba koje imaju taj problem koji ulaze u javnozdravstveni sustav upravo stigma i potencijalna osuda i od strane stručnjaka i od strane socijalnih službi je nažalost, toga je sve manje, ali još uvijek imamo situaciju da po određenom automatizmu pokreću postupak oduzimanja roditeljske skrbi. Ono što je osobiti problem dakle to je rodno uvjetovano nasilje koje je gotovo neizostavno povezano sa problematikom žena koje uzimaju psihoaktivne tvari i tu zapravo na području mentalnog zdravlja imamo jednu paradoksalnu situaciju, dok se danas preporuča kod osoba koje imaju određene probleme mentalnog zdravlja da ti odjeli budu miješani, kada govorimo o ženama koje uzimaju psihoaktivne tvari onda recentna zdravstvena literatura preporuča da to budu isključivo samo za žene iz niza razloga. Jedan od njih je taj međuodnos s drugim rizičnim diskriminirajućim čimbenicima s kojima se oni susreću, a to je recimo pitanje siromašno znači beskućnice, osobe koje imaju iskustvo nažalost penalne institucije, seksualnih radnica zato je vrlo, vrlo važan taj rodni intersektorski pristup i važno je posvijestiti stručnjacima da postanu svjesni tog složenog međuodnosa između traume, nasilja i ovisnosti. I zato danas kada govorimo o službama za liječenje ovisnosti tu je jednostavno ključno uključiti tu rodnu perspektivu i prilagoditi usluge ženama koje su preživjele rodno uvjetovano naselje jer to rodno uvjetovano nasilje u ovoj vrlo, vrlo ranjivoj populaciji nažalost je pravilo, a ne iznimka. Također imamo u suradnji dakle tu su potrebna sistemska rješenja. Mi još uvijek radimo na određenim improvizacijama, Klinika za psihijatriju Vrapče kao stožerna psihijatrijska ustanova u eri prije covida je imala poseban odjel za žene ovisnice, nažalost zbog određenih ograničenja to je ponovno stopljeno u klasični odjel. Nadamo se da ćemo to u što skorije vrijeme omogućiti, također toj populaciji žena omogućiti da imaju mogućnost da tijekom tretmana budu zajedno sa svojom djecom. I nikada nisu dobri dogmatski isključivi pristupi tako da onda i tu trebamo izbjegavati znači između ... reduction principa i recovery programa jer nažalost određene opcije isključivo žele recovery program. Recovery program je bolji, ali on nažalost nije uvijek moguć i ova iskustva i koja ste spominjali, znači iskustva iz Slovenije su jedan putokaz u kojem treba ići i RH. Katica (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Ćelić, Hrvatska se nedavno našla u skupini zemalja koja je od Europske komisije dobila obrazloženo mišljenje što ide nakon opomene, a prije tužbe europskom sudu kao disciplinska mjera zbog neadekvatne primjene u nacionalno zakonodavstvo jedne tj. dviju europskih direktiva. Ova o kojoj vas želim pitati je ona o usklađivanju privatnog i poslovnog života, koliko sam uspjela razumjeti radi se upravo o neadekvatnom trajanju zakonom predloženog predviđenog očinskog roditeljskog dopusta. Zanima me što vi i kao predstavnik svoje profesije i kao predstavnik vladajuće stranke mislite kako bi to idealno trebalo izgledati i može li se ići u cilju

Određeni pomaci se vide, ljudi koji progovaraju u ovoj temi iz jedne stručne, zdravstvene perspektive predlažu određene izmjene. Ono što je bilo prije pet godina to danas ne vrijedi na velikoj većini područja, područja, tako da korištenje očinskog rodiljnog dopusta je nešto što opet i u smislu određenih rodnih jednakosti treba promovirat i mijenjat određenu percepciju javnosti. Tako da će ovaj postotak koji je stvarno mizeran i ja vjerujem da će nakon par godina u Hrvatskoj bit značajno veći jer tu se onda vidi kompaktnost obitelji kao temeljne strukture društva i kompaktnost partnera koji žive zajedno i koji u tom zajedništvu trebaju međusobno suodgovorno promijeniti određene prakse koje su se možda prije 20 godina primjenjivali kao nekakav uzus. **Radin, Furio Hvala lijepa. Poštovani kolega, vjerujem da ćete se složiti sa konstatacijom da su različita prava naših građana u zdravstvu, osobito žena ipak jedno na papiru, a drugo su u praksi odnosno realnost, osobito kad govorimo o reproduktivnim pravima, o onkološkoj skrbi, o pravima osoba s invaliditetom, o devastiranoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pa recimo primjerice znate i sami da fali primarnih ginekologa trenutno 110. ovo što govorim nije samo oporbina nekakva floskula nego to u krajnjoj liniji piše jednim dijelom i na na zdravstvenoj politici Vlade RH što sam si izvukla tekst. Međutim, ima tu stvari koje bi se mogle poboljšat u jednom kratkom roku, a ima i onih koji se možda eto mogu u nekakvim drugim momentima, tipa izmjenama zakonskih odredbi itd. što mi predlažemo, a vi odbijate, ali eto. Ono što bi se moglo poboljšati je na neki način komunikacija recimo prema ženama glede reproduktivnog zdravlja, obavješćivanjeac zašto recimo ste sad dobili analgeziju zašto niste dobili da se

Radim u Klinici za psihijatriju Vrapče sada imamo problem sa manjkom medicinskih sestara barem bi ih 50 moglo bit odmah zaposleno u mojoj klinici, ravnatelj koji je dugi niz godina upravljao Klinikom za psihijatriju Vrapče je svim ženama koje bi ostale trudne odmah davao ugovor na neodređeno vrijeme. Bolnica je osnovana 1879., tek je prije tri i po godine prva žena postala postala ravnateljica Klinike za psihijatriju Vrapče, dakle i ako gledamo zdravstveni sektor onda je značajan broj žena koje su angažirane i u zdravstvenom i u nezdravstvenom dijelu, ali kada gledamo upravljačke pozicije onda je tu situacija potpuno drugačija. Da, treba mijenjat svijest vrlo je važno kada i mi kao političari kako nastupamo i kakav je naš javni diskurs, dakle ovo što ste rekli neke stvari možemo kratkoročno, a neke stvari dugoročno treba mijenjati. Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Kolega Ćelić, uvijek volim slušat vaše rasprave iz jednostavnog razloga što uvijek se tu vidi onaj vaš pravi posao ja bih rekla, ono gdje ste one cipele koje kad obučete se osjećate baš jako doma i iskustva koja imate zaista iz svoje klinike u kojoj radite. Mene zanimaju jedan drugi vid iskustva u kontekstu ovog izvješća, a to su žene beskućnici, dakle ih imamo u Hrvatskoj ih imamo i jednako tako one u smislu korištenja određenih narkotika i svega ostalog i postupak. Dakle, vi u svojoj klinici možete odraditi dio posla koji je korak dalje? Ponovno vraćanje na ulicu bez nekakvog sustava koji je samo znači da će ponovno doći do vas, možda ne za tri mjeseca, ali sigurno za godinu dana. Kakva iskustva s tim imate to me zanima? Hvala lijepo. **Radin, Kao što sam rekao i u svojoj pojedinačnoj raspravi kod nas postoje određene liste čekanja za ulazak na odjel, ali žene nemaju liste čekanja, ali to je improvizacija to je odluka mene kao šefa zavoda. Nama su potrebna sistemska rješenja, nama je potrebno da znamo što učiniti sa rodiljom, sa trudnicom koja ima problem uzimanja psihoaktivnih tvari. Znači da to ne ide po nekakvim pojedinačnim inicijativama. Kada vidite ispred sebe ženu koja ima problem uzimanja psihoaktivnih tvari, koja je beskućnica, koja je tek izišla iz penalne institucije, koja je pripadnica romske nacionalne manjine onda su to rizici višestruke diskriminacije i naravno, dakle mi moramo znati i ako osoba ide u terapijsku zajednicu, ako napravi rehabilitaciji tretman što poslije, ponovno je vratiti na cestu, pa koja je vjerojatnost apstiniranja, nikakva odnosno vrlo, vrlo mala. vi imate zaista bogato iskustvo i sve čestitke na svemu onome što radite i uspjehe koje ste polučili kod ovisnika, a time i žena ovisnika, Tu je bilo dosta govora vezano uz izloženost nasilju bilo obiteljskom, seksualnom nasilju, o rodiljama ovisnicama, međutim ovo je izvješće za 2021. koja je obilježena problemom pandemije Covida-19, tu imamo i posljedice razornih potresa i sve je to naravno utjecalo na ulazak u evidenciju nezaposlenih posebno nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme. Tu vidimo da je čak 80% veći broj žena od muškaraca ušlo u evidenciju nezaposlenih nakon isteka ugovora na određeno. Molim vas vaša iskustva kolika je veza tu ovisnosti i ovakvog ovakvog jednog nesigurnog rada odnosno rada na određeno vrijeme s obzirom da je i ovolika razlika čak 80% je više žena od muškaraca. **Radin, Poštovana kolegice, mi imamo određene programe u resornom Ministarstvu rada koje omogućavaju i određene porezne olakšice za one osobe koje su recimo završile rehabilitacijski tretman i mi ih želimo dakle po završetku rehabilitacije i resocijalizacije i društveno reintegrirat. Nažalost, još uvijek ima jedan značajan dio poslodavaca koji će radije platiti kaznu nego će zaposliti osobu sa invaliditetom, a isto tako i uzeti određene osobe koje su završile rehabilitacijski tretman što je dio percepcije stigme i predrasuda koje ljudi imaju prema onima koji su u određenome periodu tijekom svoga života imali problem uzimanja psihoaktivnih tvari. Ali ovdje naglašavam isto tako i

Hvala. Spomenuli ste u svom izlaganju seksualne radnice. Nedavno je promijenjen Prekršajni zakon na način da se kažnjava dakle još rigidnije seksualne radnice za prekršaj koji se zapravo u Europi u europskim zemljama više nigdje na taj način ne kažnjava. To dovodi seksualne radnice u situaciju iznimne nesigurnosti obavljanja tog posla u izuzetno tajnim i nesigurnim uvjetima gdje nikakvog nadzora nema niti zaštite i sigurnosti za te žene. Ovo što mi sada svjedočimo vjerojatno je teško o tome i statistički mislim pokazati te podatke, ali i dolazak stranih radnica iz trećih zemalja za koje se pretpostavlja da isto tako imamo među njima i radnice, seksualne radnice vaš

problem migrantica, problem žena koje su nažalost objekt nazovimo to tako trgovine ljudima samo je jedan od, od niza različitih oblika nasilja koji se nažalost nalaze i u kontekstu određenog socijalnog okruženja. Mi imamo problem sa žena koje su uz to recimo imaju problem uzimanja psihoaktivnih tvari koje su na saslušanju, dakle doživljavaju i svojevrsno institucionalno nasilje u policiji, u socijalnoj službi, u pravosudnom sustavu. Dakle, taj jedan stav a priori one su same krive za takvo nešto. Dakle, ako idemo kažnjavati onda treba kažnjavati prekršaj u cjelini znači i onoga koji koristi prostituciju, a ne samo one žene koja je možda prisiljena na pružanje takvih usluga. Ivan Ćelić: Hvala./… Sada je na redu gospođa Katica Glamuzina. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana pravobraniteljice i cijela vaša ekipa, srdačan vam pozdrav. Nažalost ono na što su se neki kolegice i kolege ovdje požalili to je ovo zakašnjelo o izvješćima koje pravobraniteljica naravno na vrijeme napravi. Nažalost smatram da čak i nije toliko bitno što o tome raspravljamo s godinom zaostatka jer isti problemi perzistiraju. Uz sav trud Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, uz sve projekte kojima pokušavaju proaktivno djelovati i bez obzira na potporu nekih civilnih udruga negativni trendovi se teško mijenjaju. Strah me iti pomisliti gdje bismo se tek kao društvo našli da nema ovoliko kontinuirano kvalitetnog i upornog rada pravobraniteljice i njenih kolegica i kolega. Taj je ured uvijek spreman na pomoć i suradnju sa svima koji pokažu interes i inicijativu za bilo kakvim radom koji ide u cilju smanjenja neravnopravnosti spolova. Tome usprkos ponekad se čini da se pravobraniteljica Ljubičić maltene sama u nekim situacijama bori sa vrlo opasnim događanjima u društvu.

neočekivano odgovorno posvećeno, a ispostavilo se morala je i hrabro. Ta je situacija pokazala u kolikoj je zapravo opasnosti naše društvo od potpunog od potpunog strmoglavog pada u bezakonje, divljaštvo i rapidnu regresiju načela pravednosti i jednakosti i u takvoj situaciji pod prijetnjama smrću pravobraniteljica je hrabro ustala i malte ne sama suprotstavila se takvim društvenim pojavama i pokazala hrvatskim građankama i građanima da nismo potpuno propalo društvo i da ima netko tko će se boriti i onda kad brojni drugi zakažu. Na tome joj se osobno jako divim i zahvaljujemo. Treba nam više takvih primjera u društvu, treba nam više takvih uzornih liderica. A to da pravobraniteljica sjajno radi pokazuju čak i oni zanemarivo rijetki koji ju kritiziraju kada prisvoje i kao svoje prezentiraju ideje koje izvorno predlaže pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Lako se uljuljati u lažan osjećaj sigurnosti i uspjeha samo zato što je situacija na području ravnopravnosti spolova danas bolja nego što je bila prije recimo 150. ili 10.g., ali to je krivo. Napretka srećom ima, ali je nepotrebno spor i težak. Preporuke koje pravobraniteljica daje trebaju se brže, konkretnije i odlučnije implementirati ne bi li nas jedne godine iznenadilo izvješće koje će pokazati dramatičan pad raznih slučajeva diskriminacije, a onda i značajne indikatore društva koje je ravnopravno u svim sferama djelovanja. U preostalih minut i po ću naglasiti još jednu stvar. Zajedničkim promišljanjem i djelovanjem prihvaćajući ideje i preporuke upravo iz ureda pravobraniteljice, a onda iz razno raznih civilnih udruga itd., iz mog kluba poslali smo jedno pismo predsjedniku Vrhovnog suda apelirajući na mijenjanje sudske prakse kad se radi o izricanju kazni za slučajeve obiteljskog nasilja. Danas su taj isti zahtjev pojačale i ponovile zajednički sve zastupnice oporbe i ja se nadam da će to sada pojačana ideja koju smo već u rujnu prošle godine uputili prema, prema predsjedniku Vrhovnog suda, pasti na plodno tlo obzirom da je on braneći jedno izvješće ovdje u saboru 9.3. ove godine rekao da ima želju ići u tom smjeru, tako da nadam se da će sve kolegice i kolege i svi ostali koji po ovom području rade nastaviti apelirati i podržati ideju Kluba Socijaldemokrata ne bi li se te, te sudske prakse promijenile i ne bi li se takvi počinitelji strože kažnjavali i ne bi li smo onda možda postigli efekt odvraćanja od takvih djela, zahvaljujem. Fala i vama i oprostite, ali imali smo, bilo je malo diskusije ovdje, malo vas je ometalo, oprostite. Gđa. Katarina Peović. Hvala. Kolegice Glamuzina, spomenuli ste znači važnu ulogu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Meni se čini da je to dosta bitno naglasiti i zato što mi danas u ovom saboru svjedočimo tome da postoji ogromno nerazumijevanje oko toga što bi to zapravo ženska prava bila, pa onda svjedočimo tome da i predsjednica za ravnopravnost spolova kaže da se pučka pravobra…, da se pravobraniteljica bori za ženska prava, ne za muška, znači uopće nerazumijevanje toga da je sistemski ženska pozicija znači doslovno potreba da se kaže da postoji jaz u plaćama, da postoji jaz u mirovinama, da postoji veći postotak nezaposlenih žena, mislim da je nedovoljno koliko se to naglašava i onda dobivamo mislim nekakve ovakve kao recimo danas Marin Miletić odgovore da žena treba se vratit svojoj prirodnoj ulozi jel, mislim potpuno nerazumijevanje što bi zapravo prava žena bila,

da ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova postoji, da radi i da radi neovisno, a ne onako kao što neki u zabludi misle da ju nadziru. Izgovorila sam danas i ponovit ću sada opet, rad pravobraniteljica svih u Hrvatskoj je jedna od rijetkih stvari koja nije sporna ideološki ni ljevici, ni desnici, sporna je nekolicini zaista nebitnih ljudi, pa se na njih neću dalje ni referirat. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Evo poštovana kolegice, trenutno je u isteku Nacionalna strategija vezano za borbu protiv nasilja i izrada je i novog zakonskog prijedloga također i izrada nove strategije. Koliko vi mislite da će se doprinjeti novom strategijom u zaštiti žrtava obiteljskog nasilja, a koliko će sve one smjernice koje pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i svi drugi zapravo godinama ističu kako bi poboljšali status žrtve, koliko će vladajući uopće uvažiti prijedloge, koliko su spremni poslušati jer imamo uobičajenu praksu da evo sve, sve primjedbe nažalost se odbacuju i imamo kako što ste i sami rekli praksu gdje se primjedbe što se tiče izricanja strožih kazni ne primjenjuju, evo vaš komentar, zahvaljujem. **Radin, Zahvaljujem kolegice. Odgovor na to pitanje najkraći mogući je nedovoljno, nedovoljno će se to sve poboljšati, ali to nije razlog da se odustane. Ured pravobraniteljice je iznimno uporan i iznimno ustrajan već dugi niz godina i u trenucima kad dobiju još nekakvu podršku što se tiče civilnih udruga, što se tiče nas ovdje ovaj kolegica i kolega iz sabora koji su voljni to poduprijeti onda bude možda malo lakše, onda se možda, možda malo veći pomaci pokrenu ali je bitno da onaj ko vodi taj cijeli marš recimo to tako sustavni marš na poboljšanje prava žena ustrajan u svom radu što vidimo iz godine u godinu iz svih izvješća pravobraniteljice da ona to jest. Dodatna dobra stvar je to što pripadamo jednoj većoj zajednici zemalja pa nas nekad oni prisile na veće korake na koje sami možda ne bismo pristali na vrijeme. Hvala. Gospođa Opačak Bilić na kraju. **Opačak Bilić, Marina (Nezavisni)** Poštovana kolegice Glamuzina. Dakle, dosta je stavki koje evo i danas u 2023.g. pokazuju veliku razliku u ravnopravnosti među spolovima od toga da imamo taj jaz u plaćama, jaz u mirovinama dakle čuli smo evo danas i muška sportska natjecanja se uvijek češće i prije će se prenijet na javnim medijima nego ženska. No između ostalog taj jaz se oslikava i u politici i ovdje u Saboru dakle u postotku žena, a jednako tako i u Vladi. Dakle, od 18 članova Vlade tek četri člana su žene, dakle niti tu kao država nismo baš reprezentativni tj. vladajuća stranka nije se pokazala dovoljno reprezentativnom. Pa evo kako to komentirate i koliko to zapravo utječe da oni koji prvi trebaju biti, ajmo reć nekakav primjer zapravo ne iskazuju baš dovoljno ravnopravnosti u tom smislu prema ženama.

Naravno da bi bilo dobro da sa najviših državnih razina imamo dobre primjere i primjere dobre prakse, međutim mislim da je premijeru Plenkoviću trenutno veći problem korupcija koja mu se dešava u njegovoj Vladi bez obzira na spolnu raspodijeljenost vršitelja dužnosti. U nedostatku takvog dobrog primjera srećom imamo neke druge dobre primjere drugim političkim strankama i od strane Ureda za ravnopravnost spolova i od brojnih drugih, tako da tamo u trenutku kad nedostaje od onih koji se smatraju vjerodostojnima očito nisu možemo pogledati možda i na neku drugu stranu pa pronać bolje primjere. Hvala lijepa. Sada je na redu gospođa Martina Vlašić Iljkić. Izvolite.

Evo porazna je zapravo činjenica da polovinom 2023.g. raspravljamo o izvješću za 2021.g. jer imamo u proceduri već izvješće za 2022.g. koju smo raspravljali nedavno na Odboru za ravnopravnost spolova. A ovo je zapravo i kritika predsjedniku Sabora da ovakvim planiranjem rasprava se dovodi u položaj da se degradiraju važne teme u HS-u i da kašnjenjem godinu dana s raspravom se doprinosi minoriziranju važnih društvenih tema koje oblikuju našu društvenu okolinu. Ne moramo ni govoriti o važnosti sigurnosti svakog građanina i prema tim temama se trebamo odgovornije i ozbiljnije odnositi te zahtijevamo da se izvješća pravobraniteljice rasprave kada one uđu u dnevni red prioritetno, a ne sa odgodom od godinu dana. U izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova opetovano je upozorila da naš sustav borbe protiv nasilja nad ženama i u obitelji dugoročno odvraća žrtve nasilja od prijavljivanja lakših oblika nasilja dok situacija ne eskalira i ne prijeđe u sferu kaznenog zakonodavstva, a onda i kad nasilje više nemoguće trpjeti ili kriti jer su posljedice najčešće tragične, što pokazuju i podaci na nastavak trenda opadanja obiteljskog nasilja u sferi prekršajnog prava dok se u sferi kaznenog zakonodavstva se povećava i zamijećen je porast od 12% više u odnosu na 2020.g. Dakle, nasilje u obitelji je u porastu i ono postaje sve brutalnije, a crna brojka neprijavljenog nasilja nam govori da na svako prijavljeno nasilje dolazi 10 neprijavljenih nasilja. Ono što svakako odvraća žrtvu u prijavama je i dvostruko uhićenje gdje se uhićuje i žrtva i počinitelj u nemalom broju slučajeva jer je ona pokazala otpor prema počinitelju pa ga je primjerice verbalno uvrijedila ili slično dok ju je počinitelj udarao. U velikom broju slučajeva su onda i oboje osuđeni. To bi svakako trebalo zabraniti jer znamo da u kaznenom pravu postoji samoobrana, dok se u ovim slučajevima to ne primjenjuje. Žene se nerado odlučuju prijaviti nasilnika najčešće zbog strana od izazivanja nasilnika i uzrokovanja još težeg nasilja, ekonomske ovisnosti, niske razine samopouzdanja, mišljenja kako joj i onako sustav ne može pomoći, pomoći, one imaju poruku od sustava da nisu zaštićene i da im sustav ne može adekvatno pomoći. Poruka sustava treba biti jasna i nedvosmislena, sustav kažnjavanja treba postrožiti gdje će kazne biti strože i adekvatne te služiti kao odvraćajuće za potencijalne počinitelje. Povjerenje žrtve u sustav će se pridonijeti ako sustav ne počiva na propitivanju vjerodostojnosti žene koja prijavljuje seksualno ili obiteljsko nasilje, iako znamo da se u postupcima treba primjenjivati uvažavanje i povjerenje spram žrtve. Kako navodi pravobraniteljica u izvješću nedostaje kontinuirano preventivna komponenta, sveobuhvatna kontinuirana edukacija i programi resocijalizacije počinitelja. Programi prevencije nisu dostupni svakom djetetu, potrebno je obrazovati djecu od najranije dobi, uvesti u nastavne programe preventivne programe za nenasilno rješavanje sukoba, osvješćivanje za puno pravo na integritet žene u društvu i ravnopravnost spolova. Ove programe je potrebno prilagoditi uzrastu djeteta. Također potrebno je raditi i na sustavnoj edukciji stručnjaka gdje su svi uključeni u rješavanje problematike nasilja u obitelji od policije, Zavoda za socijalnu skrb, zdravstvenog sustava, obrazovanog sustava, sudstva, najveći problem je zapravo izricanje kazni koje su neadekvatne i ne ne odvraćajuće od nasilnih ponašanja primjenjuju se blaže što pokazuje da nasilje nije prepoznato zapravo kao najgori oblik kriminaliteta kojim se pravilno definira ovakvo obiteljsko nasilje s obzirom na posljedice koje ima kod žrtve i njene obitelji. Vrlo malo su žrtve zaštićene, ne primjenjuje se savjetovanje žrtve u sudskim postupcima, ne upućuje ih se u odjel na žrtve i psihološko savjetovanje. A što se tiče resocijalizacije počinitelja također i ove godine čitamo u izvješću što se tiče psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilničkih djela sve manje se osiguravaju proračunska sredstva, te godinama nije ništa učinilo da bi se ova mjera mogla primjenjivati jednako na svim područjima RH i što će se svakako odraziti i na trendove rasta brutalizacije nasilja. Budući sustav kako za žrtve tako ne nudi niti adekvatnu zaštitu

Fakulteta Hrvatskih studija iz Zagreba, to je druga grupa, prva je bila ujutro, pa ima nas malo, ali pozdravit ćemo ih Kao što vidite ovdje su samo kolegice, a vidim da i gore uglavnom su kolegice samo i to puno više nego dolje, izvolite.

što je najbitnije ispred Kluba HSS-a i RF-a završno što znači da nema replika, izvolite/…. Hvala. No vratimo se mi za izvješće, rekla bi nešto znači koliko je zapravo bila važna institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i ovdje ovdje u saboru i u inicijativama koje su se borile za radnička prava. Uistinu je uvijek bila prisutna institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i kad smo organizirali tribine vezane uz izmjene i dopune Zakona o radu i kad smo nedavno imali tribine vezane uz revolt inicijativu odnosno inicijativu dostavljača među kojima je puno dostavljačica, pričali smo o tome da mislim potpuno pogrešnoj onoj nekoj općoj percepciji da uglavnom su to poslovi koji se rade usput, puno je žena sa visokom stručnom spremom zaposlenim, sa završenim fakultetom koje voze dostave i za to su jako slabo plaćene. Ono što smo tražili kroz inicijativu za radnički ZOR sigurno bi poboljšalo i sam status radnica u Hrvatskoj, to je recimo skraćenje radnog tjedna na 35 sati, ograničenje prekovremenog rada, ograničenje trajanja ugovora na određeno na godinu dana, radno vrijeme koje će uistinu omogućiti ravnotežu između poslovnog i privatnog života, itd., itd.. No ja bih ovdje željela istaknuti ono što sam negdje u replici kolegici Glamuzini postavila kao pitanje, koliko je zapravo važna institucija pravobraniteljice ne samo u saboru nego i šire društveno. Zato što često, mislim je malo šokantno da recimo od predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova dobijemo takvu, takav, takav iskaz jel da se pravobraniteljica ne bi trebala borit samo za prava žena nego i prava muškaraca već je to da tako kažem općepoznata poštapalica jel koju možemo čuti u društvu i zato bi bilo izuzetno važno da recimo predsjednice odbora koje se tim problematikom bave razumiju tu problematiku, ali bi bilo još važnije da svi shvatimo tu problematiku i zapravo osvijestimo se o tome što ćemo, a ono kolokvijalno često čut, mislim moramo braniti prava muškaraca, zašto branimo mi prava žena, zašto mi sad tu diskriminiramo, znači zato je jako važno ovo izvješće kao i sva znači javni nastupi gdje će se ukazivat o čemu mi ovdje zapravo pričamo. Znači mi ovdje pričamo o tome da su žene u situaciji da imamo puno više žena koje su zaposlene na određeno vrijeme i taj se trend zadržava jel, znači prekarna radna mjesta, nesigurna radna mjesta, radna mjesta koja su najčešće slabo plaćena, veći je postotak žena koje su u tom statusu. Udio žena zaposlenih na određeno vrijeme je za ovu godinu u kojoj raspravljamo '21. bilo 59%, a muškaraca 41%, znači mi govorimo o strukturalnoj poziciji žena koje su u slabijoj poziciji nego muškarci, a ne o nekim pojedinačnim jel slučajevima. Nadalje, iz ovog izvješća je jasno da stopa prekarnih poslova u Hrvatskoj pada jel iz godine u godinu, ali još uvijek je ta stopa prekarnih poslova na 4,8%, a prosjek EU je 2,2%, znači duplo više imamo prekarnih poslova nego Europa jel i prekarni poslovi su uglavnom poslovi koje rade najčešće žene jel. Zato je užasno važno i ovdje smo imali evo raspravu o projektu „Zaželi“ kada je zavladalo jedno potpuno nerazumijevanje naravno dijela ovdje desnog od mene jel sabornice oko toga zašto napadamo projekt „Zaželi“. Pa zato što je uglavnom riječ o projektu koji žene stavlja u prekarni status radnički koji je nesiguran, gdje rade na plaće koje su manje od minimalca i gdje se zapravo žene gura u to, tu sferu skrbi i njege. Znači ako smo pravedno društvo ne bi se trebalo samo žene gurati u sferu skrbi i njege, pa se kolegica Murganić naljutila na mene kad sam rekla da bi i branitelji trebali sudjelovat u tom projektu i rekla da ja vrijeđam branitelje, znači tu se vide nejednaki kriteriji, kriteriji koji u ovom društvu bi trebali postati nešto s čim bi se zapravo razračunat. Ono što je važno je znači jednakost. Ono što je ovdje jako isto tako bitno je da se u samom izvješću govori o smanjivanju radno sposobnog stanovništva, ali u produljenju rodnog jaza u aktivnosti stanovništva odnosno da je udio žena u aktivnom stanovništvu također u padu.

izvolite. Zahvaljujem se svima vama koji ste danas konstruktivno sudjelovali zastupnice i zastupnici na ovom izvješću, na ovoj tematici, provedbi, implementaciji ustavnog načela ravnopravnosti spolova. Zahvaljujem se na svom vašem razumijevanju o kakvoj tematici se radi, o kakvim trendovima se radi u Republici Hrvatskoj i o tome koliko je još posla pred nama i koliko smo u ovih posljednjih desetak godina učinili. Zahvaljujem se i na svim vašim konstruktivnim prijedlozima o kojima zaista ćemo voditi računa u sljedećem izvješću. Držim da sam na sve vaše prijedloge izlaganja i replike većim dijelom u prvom dijelu svog izlaganja i u odgovorima na replike odgovorila. Smatram da bi možda sad u završnom dijelu naglasila ovo pitanje vezano za ravnopravnost muškaraca kroz medijsku prisutnost pogotovo kada se radi o ženama u sportu. Tu bih, to medijsko prikazivanje vezano uz sportske aktivnosti ali i kulturne sadržaje bih digla na jednu višu razinu i u stvari ukazala na problem na koji mi ukazujemo posljednjih pa jedno sedam ili osam godina, odnosi se na posebni dokument koji se zove popis značajnih događanja. U nadležnosti izmjene tog dokumenta je Vijeće za elektroničke medije. U prošlom mandatu Vijeće za elektroničke medije nije imalo sluha i nije vidjelo problem vezano za prisutnost medijsku, jednaku prisutnost žena u sportu, ali i žena prilikom kulturnih događanja, pa su se događale i situacije da se recimo građani su prituživali zašto završnu večer Omiške muške klape se izravno prenosi, a ženska klapa Omiška se prenosi u 10 mjesecu tekuće godine. Držim da u ovom mandatu Vijeća za elektroničke medije napravljen je jedan veliki iskorak i sve ono na što smo ukazivali posljednjih godina, da upravo u drugom mjesecu 2023. godine donesen je novi popis koji uključuje ravnopravne prijenose i uključivanje ženskih i muških sportskih polufinala, finala natjecanja na ravnopravan način najvećim dijelom u sportu ali i u drugim kulturnim događanjima. To je nešto što ako imate kontinuitet, a evo ja sad već mogu govoriti o posljednjih 12 godina gdje ponekad ta dugotrajna uporna predlaganja ipak u konačnici budu donesena, međutim ponekad je potrebno godinu dana, nekad je potrebno evo kao i u ovom slučaju gotovo 7 godina. Spomenula bih izazove koje su stavljene pred ombudsmanske institucije u 2023. godini i narednih godina koje će biti stavljene, a radi se o setu direktiva EU na kojima je naša institucija izravno i posredno putem resornih tijela i putem međunarodne organizacije, dakle jedinstven, međunarodne mreže Institucija za ravnopravnost sudjelovala, a radi se o, dakle direktivama, o direktivi o transparentnosti plaća koja je upravo će stupiti na snagu gdje smo mi rekli bi jedan korak naprijed barem što se tiče rada institucije gdje smo dali određene smjernice i prepoznali smo važnost toga, ali i gdje EU i Europska komisija pred tijela stavlja određene zahtjeve na koji način će pratiti tu transparentnost plaća pred poslodavcima i načina korespondiranja te direktive u nacionalno zakonodavstvo. Trenutno je u izradi Direktiva o standardima za tijela za jednakost u području jednakog postupanja bez obzira na rasno, etničko podrijetlo, jednako postupanje u području zapošljavanja i rada prema osobama bez obzira na njihovu vjeru, uvjerenje, invaliditet, dob ili seksualnu orijentaciju jednakog postupanja prema ženama i muškarcima u pitanju socijalne sigurnosti. I druga direktiva koja je vrlo slična, a zove se Direktiva o standardima za tijela za jednakost u području jednakog postupanja prema ženama i muškarcima i njihovim jednakim mogućnostima u pitanjima zapošljavanja i rada koji također velike očekivanja, ali i veliku odgovornost stavlja upravo na tijela za jednakost. Imamo Direktivu o poboljšanju rodne ravnoteže među direktorima uvrštenih trgovačkih društava koja je stupila na snagu i Direktivu petu o suzbijanju nasilja nad ženama i u obitelji koja je u izradi. Ovdje bih još dodala Konvenciju o sprječavanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada Međunarodne organizacije rada. To je Konvencija broj 190. obično je kao takvu znamo znamo koju Republika Hrvatska još nije potpisala. Spomenut ću da je ona stupila na snagu, da ju je 27 država već stavilo u svoju ratifikaciju. Među njima je Italija, Irska, Francuska, Grčka, Velika Britanija itd. A upravo rekla bih da je nama koji se bavimo pitanjima seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu i znamo da gotovo 99,9% slučajeva žrtve seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u javnom prostoru su žene je iznimno važno za transponiranje takve konvencije u nacionalno zakonodavstvo, posebice stoga što radeći sa fakultetima, sa poslodavcima, trgovačkim društvima i strukovnim udrugama vidjeli smo da postoji apsolutno nerazumijevanje i nepostojanje podzakonskih propisa koji imaju jasne procedure, jasne kriterije kako postupiti prema počinitelju i prema žrtvi i na koji način provesti disciplinski postupak, a da se dodatno ne viktimizira žrtva. Evo, ja vam se zahvaljujem. Odgovorit ću još na evo, vaše Marina (Nezavisni)** Hvala vam lijepo predsjedavajući. Poštovana pravobraniteljice, evo, znamo svi da još uvijek imamo nažalost primjere koje nismo, je li, uspjeli otkloniti, tipa toga da se žene na razgovoru za posao redovno pita o obiteljskom statusu i o broju djece, dok se to muškarcima nikad neće dogoditi, a evo, pohvaljujem i sve vaše napore koje činite u ulozi pravobraniteljice, a htjela bih vas pitati jer nisam ovaj, vidjela iz izvješća, nedavno sam pročitala na nekakvim komentarima na društvenim mrežama u jednoj prepiski, da je nekolicina žena doživjela ovo pitanje, dakle o tome planiraju li trudnoću na razgovoru u HZZ-u. Dakle gdje njihov mentor koji ih vodi i preporuča za posao unaprijed ovaj, pita o tom statusu. Pa evo, da li ste imali takvih pritužbi i ako jeste, dakle, jeste li reagirali i

Hvala. Hvala vam na ovaj, vašem pitanju. Dakako, meni je nepoznata ta činjenica, ali nije ništa novo. Dakle i u privatnom i u državnom i javnom sektoru nažalost, to su takva pitanja, a nama su dolazili slučajevi posljednjih godina, pogotovo u privatnom sektoru i korporacijama gdje se potpisuju menadžerski u protivnom da će se podrazumijevati da će imati prestanak radnog odnosa jer ih na to obavezuje takva klauzula koje su svjesno ugovorno ugovorno potpisale. Dakle, to je dobrovoljna komunikacija između dvije strane. Moram reći da pitanje vezano uz bračni status, obiteljski status, planiranje majčinstva je pitanje diskriminatorno pitanje i tretira se kao diskriminatorna praksa poslodavca i mi u svim takvim slučajevima reagiramo, dajemo upozorenje, nekim slučajevima su morali poništiti natječaje jer su ovaj, osobe koje su sudjelovale u takvom intervju prigovarale na to.

početi provoditi mjeru psihosocijalni tretman, ali ne kod, radi prevencije nasilničkog ponašanja, gdje nije došlo do odnosa moći u smislu zlostavljanja, nego je to, ajmo reći, nekakva prevencija nasilničkog ponašanja. Što vi mislite o toj mjeri jer da se ona odnosi na 2022. g., da li ste imali nekakvu, nekakav uvid u mjeru, da li se ona provodi, da li su obučeni stručnjaci za provedbu te mjere, da li je to profunkcioniralo i koliko ste vi uključeni u ovu nacionalnu strategiju novu, što se priprema, vezano za zaštitu od nasilja i u ovaj novi zakonodavni okvir, koliko ste upoznati, da li ste član radne skupine što se tiče zakona od, zaštiti od nasilja u obitelji? Višnja** Kada govorimo o psihološkoj podršci u predkonfliktnim situacijama prije nego što dođe do obiteljskog nasilja, to je jedna od mjera koju smo mi zagovarali u radnoj skupini. Dakle željeli smo napraviti situaciju da ne zapadnemo u rješavanje problema kada smo već u nasilničkim odnosima, što je pitanje pravosudnog sustava, a ne prevencije. Prije nego što je došlo do zaista psihičkog, fizičkog i emocionalnog zlostavljanja ili nasilja, sigurno postoji u partnerskim vezama nerazumijevanje odnosno različiti pogledi vezano za zajednički život, odgajanje djece, vezano za korištenje zajedničkog života, slobodnog vremena, posla, itd., gdje dolazi do određenog suprotstavljenog mišljenja i gdje osobe su spremne zbog djece ili zbog daljnjeg održavanja svojih odnosa razgovarati o tome i zbog toga smo držali da, primjerice, obiteljski centri koji nisu imali jasno definirane i razgraničene ovlasti u odnosu na centre za socijalnu skrb koji već postupaju kada se radi o nasilničkom…

evo samo još jedno pitanje za kraj, i u izvješću stoje, a vi ste sad ovdje napomenuli da dolazi do nekakvih promjena u samoj analizi jaza među plaćama. Ne znam da li vam je poznata i ova informacija da se na razini EU zapravo ide u drugačije računanje i analizu siromaštva. Mi znači imamo one analize siromaštva i socijalne isključenosti koje su nas smjestile negdje po nekim procjenama puno pre, na dobro mjesto, je li? Po ovim analizama koje bi išle na dohodak i na troškove života, mi smo zapravo na samom začelju Europe, znači Rumunjska je jedino gora od nas. A naravno, kad govorimo o siromaštvu, onda tu ne možemo ne govoriti o ženama jer su žene u tom nacionalnom siromaštvu

često se znalo reći, pa RH vezano za jaz u plaćama dobro stoji jer ima, ne znam, 21%, govorim prije 2 godine, prije nego što je bila Covid situacija, u odnosu na EU gdje je tada bilo 23%. Moramo znati da države članice EU, Njemačka, Austrija, Belgija, Francuska zadnjih 40 godina promiču skraćeno radno vrijeme, dakle ne skraćeno radno vrijeme, koji su se reflektirali na povećani jaz u plaćama, a u mirovine su bile razlike, u Njemačkoj prije 10-ak godina preko 50%. Znači svi su oni prije 10 godina prepoznali da moraju raditi na fleksibilizaciji i redefiniranju krutog radnog odnosa da bi se upravo taj

su bile pozorne sve do kraja i ja sad zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti. Za srijedu počnemo raspravu sa iznošenjem stajališta klubova zastupnika u 9,30 a onda nakon toga je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima koji je u prvom čitanju. To je zakon broj 483. Hvala lijepa. Odmorite se preko vikenda